Ivan (HDZ)** Prelazimo na točku 4. odnosno u konzultaciji s klubovima nekim ovdje u Saboru, predlažem da se točke 4. i 5. objedini rasprava, s time da bi rasprava po klubovima umjesto 15 trajala 20 minuta. Da li ima netko ne daj Bože protiv?

5. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Hitni je postupak, P.Z. broj 97 Predlagatelj zakona oba je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka kod donošenja ovih zakona. Prijedlog akta primili ste poštom. Sukladno članku 159. Poslovnika, hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo i Odbor za razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo na jedan i na drugi zakon. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je dakle Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak. Ja bih ovdje samo kratko dakle, naveo glavne razloge koje su naveli Vladu Republike Hrvatske da ide s ovim prijedlogom i koji su zapravo glavni efekti koje mi očekujemo. Što se tiče osnovnog osobnog odbitka od 1. siječnja 2005. godine on je propisan u visini od 1.600,00 kuna mjesečno, a za umirovljenike taj osobni odbitak propisan do visine mirovine, najviše do 3.000,00 kuna. Obzirom da u razdoblju primjene prethodno navedenih iznosa neoporezivog dohotka, došlo je do promijenjenih uvjeta, prije svega ja bih rekao u makroekonomskom okružju pri kraju prošle godine, a i početkom ove godine, Vlada Republike Hrvatske je predložila dakle da se Zakonom o izmjenama Zakona o porezu na dohodak poveća iznos osnovnog osobnog odbitka s 1.600,00 kuna mjesečno na 1.800,00 kuna mjesečno, a osobnog odbitka umirovljenika sa 3.000,00 na 3.200,00 kuna mjesečno. To je zapravo jedna od u nizu mjera kojima se planira i koje su usmjerene na ublažavanje utjecaja ovih nepovoljnih kretanja prije svega iz inozemnog okruženja koje su se prelile i na domaće gospodarstvo. Primjena navedenih promjena prema prijedlogu je od 1. srpnja 2008. godine. Ono što bih još rekao, da u Zakonu o porezu na dohodak, dakle ostaju i zadržavaju se postojeće porezne stope. Porezni razredi se također ne mijenjaju u smislu da koeficijenti za uzdržavane članove užih obitelji i uzdržavane članove općenito ostaju isti. Međutim tu skrećem isto pažnju da na primjeru obitelji sa samo jednim uzdržavanim članom, dakle osnovni osobni odbitak raste za 100,00 kuna. Što se tiče simulacija, prema našim simulacijama i izračunima ove promjene i izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak imaju naravno učinka na prihode proračuna, obzirom da je izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave porez na dohodak zapravo u cijelosti prihod upravo tih jedinica. Sveukupni gubitak na polugodišnjoj osnovi dakle računajući primjenu od 1. srpnja je 483 milijuna kuna. U tom kontekstu ja bih se kako je i uvaženi potpredsjednik Sabora rekao, nadovezao i na ovu sljedeću točku i ukratko vam zapravo predstavio točku 5., koja kaže, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave gdje zapravo Vlada predlaže upravo ublažavanje ovih rekao bih negativnih financijskih učinaka na proračune Tako da se konačnim prijedlogom, odnosno predloženim izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, mijenja i predlaže promjena dosadašnje raspodjele u porezu na dohodak na način da bi i gradovi i općine i županije, a samim time i Grad Zagreb, dakle više uprihodovale uprihodovale u smislu većeg udjela. Konkretno za gradove i općine njihov udio u ukupnom porezu na dohodak bi se povećao za 3%-tna poena, što znači sa 52 na 55%, županijama za 0,5%-tna poena, odnosno sa 15 na 15,5%, a samim time Gradu Zagrebu bi ukupni udio u porezu na dohodak, odnosno prihodima od poreza na dohodak porastao sa 67% na 70,5. Izdvajanje iz poreza na dohodak na poziciji pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije se ujedno smanjuju za 3,5%-tna poena sa 21% na 17,5% no tu odmah moram napomenuti dakle, da upravo u ovim izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinice lokalne i područne samouprave zapravo taj udio se smanjuje, međutim ukupno planirana sredstva i ukupno potrebna sredstva za decentralizirane funkcije iz Fonda izravnanja se ne mijenjaju. Drugim riječima, taj dio sredstava koji je umanjen će se namaknuti iz ostalih prihoda državnog proračuna. Primjena ovog zakona, dakle Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica područne i lokalne samouprave, učinak njen na polugodišnjoj osnovi je smanjenje prihoda državnog proračuna za 238 milijuna kuna. Hvala lijepo. uzeti učešće u raspravi? Ne. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu i to po klubovima. Dakle, još jedanput napominjem klubovi raspravljaju po 20 minuta. Prvi je klub Hrvatske narodne stranke, uvaženi zastupnik Željko Vincelj. Poštovani potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog zakona kojim se povećava neoporezivi dio dohotka, tj. osnovni osobni odbitak zaposlenih građana sa tisuću 600 na tisuću 800 kuna, odnosno neoporezivi dio umirovljenika sa 3 tisuće na 3 tisuće 200, s primjenom od 1. srpnja kao jedne mjere usmjerene ublažavanju posljedica rasta cijena energenata na životni standard. Hrvatska narodna stranka naravno podupire taj potez, jer ipak donosi neku kunu u džep građanima, ali uz snažan kritički pristup prema Vladi Republike Hrvatske zbog njenog načina i metode djelovanja u ovom slučaju. Jer pojednostavljeno, zaposlenim građanima i umirovljenicima daje se nekoliko stotina kuna godišnje u novčanike, a uzima im se nekoliko tisuća kuna. Uzima se i nekoliko stotina milijuna kuna županijskim, gradskim i općinskim proračunima. Pitate se tko tu dobiva. Dobiva državni proračun nekoliko milijardi kuna povrh one jedne milijarde što će dati što će dati za djelomičnu nadoknadu lokalnim zajednicama kao najvećim korisnicima poreza na dohodak i poduzećima kako bi ih usporila u daljnjem dizanju cijena. Pekarima, mljekarima, mesarima i tko zna kome još. Tih nekoliko milijardi slit će se u državnu kasu, od hrvatskih građana i privrede, kao rezultat povećanja cijene energenata tj. od dobiti HEP-a i INA-e, te od trošarina i PDV-a sadržanih u cijeni energenata. U ovoj utakmici gubitnici su građani lokalne zajednice, a dobitnik je država. Pitamo se, treba li pristup naše Vlade biti nekoliko puta više dobiti od poskupljenja, nego dati građanima, lokalnoj zajednici i privredi za ublažavanje posljedica inflacije. Nije li ovo licemjerno. Ovo nam zaista liči na ona farsična trgovačka dizanja cijena u listopadu za 100%, da bi onda za Božić osvanuli veliki plakati, sniženo 50%. Tokom prošle 2007. i ove godine cijene energije i hrane, pa onda svega ostalog nakon dugo vremena postale su hit tema, uz permanentno procjenjivanje prouzročene inflacije. Poskupljenje energije ima naravno svoje globalno svjetsko objašnjenje uzročnost i izvjesnost, ali ne treba zaboraviti da je krojenje cijene čvrsto i nepobitno u rukama Vlade, pa dolazimo i do neosporne činjenice da se punjenje proračuna u velikoj mjeri temelji na oporezivanju energetike, a naša startna pozicija je da smo relativno visoko zadužena zemlja, koja je ovisna o uvozu energije i značajno izložena energetskim i drugim poremećajima na vanjskim tržištima. Složit ćete se sa mnom da u zemlji nisu adekvatno razvijene sposobnosti preveniranja i upravljanja ovih ekstremnih poremećaja i rizika. Napredne, poglavito energetski siromašne zemlje, promišljaju i oblikuju svoju energetsku budućnost za idućih 20 do 30 godina, a mi nemamo dugoročnu energetsku strategiju, pa se onda događa da jedan dan trebamo nuklearku, a već drugi dan ne, jer smo eto preko noći shvatili da ako dovoljno duboko posegnemo u džepove osiromašenih građana bit će dovoljno novca da do energije dođemo drugim načinima, vjetrom, suncem, vodom ili uljanom repicom. Evo, ako su i građani Hrvatske i mislili da struja poskupljuje jer HEP ne pokriva svoje troškove ili možda gubitke, prevarili su se, jer ovi novčeki od građana nam trebaju za razvoj u energetski sustav kako ne bi trebali graditi onu zlu nuklearku. Naime, i 2005. i 2006. i 2007. godine HEP završava sa veoma visokim dobitkom u poslovanju, prije oporezivanja od ukupno od 880 milijuna kuna. Gdje je taj novac? U kasi vlasnika Hrvatske države. Zašto nije završio u razvoju HEP-a ili zašto nije amortizer, eventualno pogoršanih uvjeta poslovanja HEP-a tokom prošle i ove godine, pa ne bi trebalo povećavati cijenu struje prema građanima. S druge strane, dobit prije oporezivanja INA-e u 2005., 2006. i 2007. godini je ukupno 3 milijarde 384 milijuna kuna. Dobit prije oporezivanja za prva 3 mjeseca ove godine u odnosu na prva 3 mjeseca 2007., vjerovali ili ne, 751 naprema 250 milijuna kuna. Gospodo 3 puta veća, nego prošle godine. Zašto i od kuda tolika dobit? Ne znači li to da su poslovali sa previsokim cijenama svojih proizvoda, da smo plaćali itekako preskup benzin na INA-nim benzinskim crpkama. Naravno da znači, jer nam INA zaračunava svjetsku cijenu nafte i na onaj dio nafte koji proizvedemo doma i koji je neusporedivo jeftinija od uvozne nafte. Na taj način INA ostvaruje ekstra profit, neopravdano na štetu hrvatskih građana i privrede. Vratimo se za trenutak na početak, na činjenice vezane uz ovu potrebnu, ali sitnu vatrogasnu mjeru Vlade za ublažavanje krize u standardu građana zbog divljanja cijena goriva i poskupljenja struje. Prema sindikalnim izračunima prosječna plaća u Hrvatskoj trebala bi nakon 1. srpnja biti viša za 45 kuna. Oni kažu dobro, ali nije dobro što je i ovo napravljeno bez dijaloga sa socijalnim partnerima. To kažemo i mi iz Hrvatske narodne stranke. Sa ovih 45 dodatnih kuna građani bi trebali pokriti 500-tinjak i više kuna potrebnih mjesečno za skuplju hranu i energente. Priznat ćete, nemoguća misija. Velika većina građana Republike Hrvatske ne zna kako će moći preživjeti sa novim cijenama hrane i energenata i jedinstveni su u stavu da Vlada ne čini Bog zna što da im olakša život. Već i prije ovih poskupljenja prosječnoj obitelji nedostajalo je 30-tak posto redovnih financijskih sredstava da pokrije mjesečne troškove, a k tome 60% Hrvata ima plaću manju od prosjeka. Među njima 123 tisuće radnika na minimalcu i još toliko njih s plaćama nižim od 3 tisuće kuna. Poskupljenje struje najviše će pogoditi one najnezaštićenije građane naše zemlje, one koji bi trebali biti mjerilo socijalne pravednosti u državi, 255 tisuća nezaposlenih od kojih samo njih 60 tisuća prima novčanu naknadu od hiljadu 200 kuna, 170 tisuća primatelja socijalne pomoći do 500 kuna, 700 tisuća umirovljenika koji primaju mirovinu ispod linije siromaštva. Dakle oni koji ne mogu, s kojima moramo biti solidarni. I što radi naša Vlada? Umjesto da im direktno pomogne, Vlada kriterije pomoći veže uz potrošnju struje, a ne uz siromaštvo, jer razina potrošnje struje u mnogim slučajevima nije odraz dobrog ili lošeg standarda. Povećanje neoporezivog dijela dohotka koji će ponavljam prosječnom zaposleniku donijeti nekoliko desetaka kuna bit će minimalna pomoć samo onima koji porez plaćaju i kojima kakve takve plaće, a neće nezaposlenima, neće onima s malim plaćama, neće obiteljima s više djece u kojima radi jedan ili nijedan roditelj. Višečlane obitelji i da žele struju ne mogu uštedjeti. Djeci treba kuhati ručak, prati, glačati, grijati se, pa čak i da peru i peglaju duboko u noć kad je struja jeftinija ili da se noću ne griju, oni niti u sferi teorije ne mogu imati potrošnju manju od 3 tisuće kilovata godišnje, ali će manju potrošnju imati neki uspješni samac, menadžer s plaćom od 20 tisuća kuna kojeg nema doma do navečer, poslom na putu je i spava po hotelima, doma ne kuha, rublje pere i pegla u kemijskoj čistioni ili netko tko uz kuću ima i pokoji stan ili vikendicu. Ali evo Vlada ovim potezom želi reći da ne možemo tvrditi da ništa ne poduzima i njen predsjednik k tome u maniri spasitelja lupa po prstima onaj zločesti HEP i umjesto traženih 54% povećanja cijene odobrava im 20%. Previše je to puta viđen scenarij, loši dečki traže 10, a dobri im onda daju samo 5. A podsjećam još jednom i na prikazanu dobit HEP-a u 2005., 2006. i 2007. godini od 880 milijona kuna otkuda se onda i rodio taj traženi postotak povećanja cijena od 54%, kad su prihodi poslovanja čitaj cijena struje osigurali lijepu dobit HEP-u. Točka na i ove strujne priče je da će Vlada iz državnog proračuna nadomjestiti HEP-u cirka 168 milijona kuna koliko se procjenjuje da će oni ubrati manje zbog ovih popusta od 15 i 10% za potrošače do 2, odnosno Naime, HEP ima godišnji prihod nešto preko 10 milijardi kuna. To znači da će država na ime PDV-a na poskupljeni dio struje ubrati novih dodatnih preko 400 milijuna kuna. Sve u svemu ostat će lijepa zarada u državnoj kasi, uzeta naravno iz šupljih džepova građana i sve nekonkurentnije hrvatske privrede. I divljanje cijena goriva ima sličnu pozadinu. Ponavljam INA u 2005., 2006. i 2007. i u prva 3 mjeseca ove godine ostvaruje dobit od 4 milijarde 135 milijuna kuna. Ne gubitak, dobit. Globalni trend rasta cijena energenata na svjetskom tržištu našoj Vladi je paravan za nemoć uz zaštitu standarda ljudi, jer je kriv svijet, cijena sirove nafte, burza, rat u Iraku itd. I ovdje kao i npr. kod cijena hrane do savršenstva se dovodi prenošenje odgovornosti na nekog drugog, uz ironičan dodatak da je najbitnije da su ljudi siti, pun želudac je valjda kraj priče u društvu blagostanja kako je nedavno izrekao jedan slavonski novinar, pa nećemo valjda o hektarima neobrađenih površina, nerentabilnim poljoprivrednim kulturama, promašenim investicijama, neplanskim pristupom u svezi s proizvodnjom hrane i preferiranju uvoznih lobija na štetu domaćih ratara. Globalni svjetski trend je razlog za brigu, a u našim hrvatskim prilikama i paniku, ali samo za onih 4,4 kune što je cijena INA-e od gotovo 10 kuna u litri Eurosupera 95 na benzinskim crpkama. Dodamo li tome i onih 1,2 kune za sve autoceste i ceste u Hrvatskoj, ostaju 4 kune koji su prihod države kroz trošarinu i PDV. Trošarine čine prosječno 17,4 ukupne maloprodajne cijene naftnih derivata. Dodamo li k tome i PDV i 22%, a PDV se plaća i na trošarine, dakle plaćamo porez na porez, Vlada može utjecati na 40-tak posto maloprodajne cijene tako da smanji porezni dio cijene, čak na dva načina, smanjenjem poreznog dijela ili ili promjenom osnovice za PDV tako da iz osnovice isključi trošarine i naknade za Hrvatske autoceste i Hrvatske ceste, dakle da odustane od ubiranja poreza na porez. Ali ne, Vlada se ne želi odreći svojih naknada u cijeni goriva, nego dok građani kupuju gorivo znači da imaju novaca pa idemo dalje, od svakog poskupljenja u državnu kasu slijevaju se novi milijuni kuna od trošarina i poreza. Na kraju godine bit će i nekoliko milijardi dodatnih poreznih kuna od skupljeg goriva, uz zaista podcjenjivački pristup pa da to i učinimo za kratko vrijeme bismo bili opet na staroj razini cijene. Da, vjerojatno, ali onda bismo znali da nam je kriv svijet, a ne naša država, a ponavljam njezino je 5,6 do 10 kuna u litri goriva. I povrh toga ona ogromna dobit koju INA ostvaruje u svom poslovanju. Dakako ova volja Vlade Republike Hrvatske da dijelom odustane od svog dijela kolača u cijeni goriva je kratkoročna, vatrogasna mjera, ali ona prva početna mjera nužna građanima i privredi ove zemlje. Pa ne možemo mi zaista sa 5 tisuća kuna plaće imati višu cijenu goriva nego građani u europskim zemljama sa 15 do 20 tisuća kuna. Iza ili uz nju trebalo bi hitno izraditi energetsku strategiju naše zemlje jer smo pokazali da smo nespremno dočekali predvidljivu krizu energije koja se može, ne može rješavati žrtvujući standard ljudi sa ispodprosječnim primanjima. Energetska politika pak mora biti poticanje razvoja i iskorištenja alternativnih izvora energije čime bi se smanjila uvozna zavisnost kao i povećanje efikasnosti korištenja energije. Naravno i poticanje substitucije cestovnog prijevoza, prijevoza željeznicom ili vodom. Bio dizel je gorivo budućnosti. Alternativa postojećim skupim gorivima. Hrvatska ima zemnog plina kao mogućnost pogonskog goriva za automobile. Ali i bio dizel i auto plin moraju biti strategija, politika države uz stimulirajući pristup a ne onakav da vozila s ugrađenim plinom moraju plaćati još dodatne takse umjesto da dobe popust pri registraciji takvog vozila. Hrvatska nije iskoristila niti minimum hidro potencijala na primjer na Savi i Dravi za razliku od naših susjeda Slovenaca i Mađara te potencijala u termo elektranama i korištenju ukapljenog plina. Nadalje kao alternativa odnosno dopuna korištenja električne energije proizvedene klasičnim načinima u Europskoj uniji već godinama funkcioniraju toplane i elektrane koje koriste plin koji se proizvodi od kravljeg ili svinjskog izmeta, ekoenergane koje koriste brzorastuća drva, elektrane koje koriste snagu vjetra i toplinu sunca. Ali ponovno to mora biti strategija politika države uz stimulirajući pristup a ne da se dopusti instalacija tek šestine snage vjetroelektrana za koje postoji iskazana namjera privatnih investitora. Solarizacija Dalmacije mora biti jedna od temeljnih odrednica energetske strategije Hrvatske. U svemu tome svoje mjesto, ulogu i interes pa i poduzetnički mogu naći i građani naše zemlje sadnjom uljane repice, brzorastućih drva za ekoenergane, iskorištavanjem izmeta sa farmi sa već spomenutom ugradnjom plina u automobile, solarnim ploćama za domaćinstva i Ali i država mora pružiti ruku za to. Zašto ne dignuti porezne odbitke sa 12 tisuća kuna na 24 tisuće kuna pa građaninu vratiti porez za ugradnju plina u auto, za kupnju solarnih kolektora, za kupnju električnih uređaja A štednog razreda, za kupnju štednih žarulja tada bi i država i njeni građani bili partneri na putu ka ostvarenju istog cilja stabilnije i jeftinije energetske budućnosti. Želimo vjerovati da aktualna Vlada ima volje za početak djelovanja sa ovim kratkoročnim, dugoročnim mjerama za osiguranje energetske stabilnosti ali i da će hitno reagirati sa kratkoročnim vatrogasnim mjerama. Ali i promjenom modela pomoći građanima kod cijene struje kako bi pomoć bila logična i suvisla te korigiranjem cijene goriva u dijelu svoje odgovornosti za tu cijenu. Tada i ovaj Zakon o povećanju neoporezivog dijela dohotka kojim će si manji dio hrvatskih građana priskrbiti nekoliko desetaka kuna mjesečno ne bi po efektima bio samo populistički potez Vlade Republike Hrvatske usmjeren ublažavanju posljedica rasta cijena energenata na životni standard hrvatskih građana. Zahvaljujem. I sada imamo jednu seriju ispravaka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Milivoj Škvorc. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege moram od niz netočnosti koje je spomenuo i naveo kolega Vincelj usredotočit ću se na dvije stvari. A to je prvu konstataciju koju je iznio da je Vlada licemjerna što jednostavno nije točno, sa rezignacijom to odbacujem. A drugo, da općinski i gradski proračuni ostaju bez ogromnih novaca. mislim da su ta dva zakona nešto pretočeno iz Zakona o podizanju osobnog odbitka i osiguranje situacije da općinski, gradski proračuni ne gube ništa. A da li je tu ostala razlika od nekakvih 100 ili 200 kuna na par stotina milijuna kuna mislim da je to teško reći. Na kraju da rezimiram. Mislim da je riječ o čistom politikantstvu a dapače pokazalo se da Vlada na čelu sa Hrvatskom demokratskom zajednicom i zajedno sa koalicionim partnerima vodi brigu o situaciji energetskoj … o tome da pomogne onima koji primaju najmanje prihode. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Uvaženi zastupnik Mario Zubović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Ovo populističko izlaganje gospodina Vincelja ja moram ispraviti prvo što je on govorio o sasvim drugoj temi. On je govorio o energiji a nije shvatio da je ovo tema porez na dohodak. Govorio je o cijeni naftnih derivata. Kritizirao je INA-u, govorio je o divljanju cijena. Koliko ja znam na čelu INA-e je član gospodin Dragičević iz njegove stranke. Prema tome ne vidim čemu takova kritika svog kolege i svoje stranke. Zaboravio je reći da je nafta na svjetskom tržištu enormno poskupjela. On govori kako je INA poskupjela gorivo. gorivo. To jednostavno nije točno. INA nije poskupjela gorivo zato da bi, jer je zločesta prema hrvatskom narodu kako je gospodin htio prikazati. Dalje govori o cijeni struje. … /Upadica: Vrijeme, vrijeme!

koji je ovo govorio, htio je farbati hrvatsku javnost a ja mislim da on farba nešto drugo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Frane Matušić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Netočno je da će poskupljenje struje najviše pogoditi najsiromašniji dio građana Republike Hrvatske. Ako ste pažljivo promatrali sve što se događalo posljednjih dana mogli ste čuti i jednu informaciju da 47% domaćinstava neće povećati se uopće dakle iznos za struju. Dakle najveći broj domaćinstava neće za 5, sa 5% će jedan dio domaćinstava, sljedećih 15% i tako dalje. Dakle, najveći dio domaćinstava će ostati na neki način pošteđeni ili će minimalno im poskupiti struja. Među njima su sasvim sigurno i onaj najsiromašniji dio zbog kojeg se i podiže iznos poreza na dohodak. Isto tako, gradovi i općine neće ostati bez prihoda zato što im iz drugih izvora s povećanjem poreza odbitaka poreza na dohodak dobit će tu razliku tako da će oni na kraju profitirati i dalje je već i kolega Zubović rekao. Vaš član vaše stranke je predsjednik INA-e. Samo ću vas podsjetiti. U trenutku kad je nafta bila 34 dolara po barelu tada ste vi povećali cijenu na 7,4 kune litru benzina, litru eurosupera, a danas … …/Upadica Jarnjak: ta je cijena tržišta 9 zarez i nešto, pa se onda upitajte gdje je išla ta razlika i tko je trpao u džep tu razliku. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ja još jedan puta upozoravam zastupnike, molim vas držite se vremenskog ograničenja da vas ne moram upozoravati. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Ja bih evo već ispravila krivi navod gospodina zastupnika makar je već dijelom ispravljen, ali želim se također referirati na konstataciju da će porastom cijene električne energije najviše stradati najsiromašniji slojevi Hrvatske države. to krivi navod upravo iz razloga što 47,3% kućanstava uopće se neće povećati cijena električne energije. U tom segmentu država iz državnog proračuna sufinancira sa 160 milijuna kuna tu cijenu i na taj način pokazuje svoju punu osjetljivost prema najsiromašnijim članovima. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite.

To bi trebalo znati kad se govori o tako važnoj temi. Dalje, nismo spremno dočekali predvidivu krizu energije. Netočno. Kriza energije na globalnoj razini nije baš tako lako predvidiva kao što se vama čini i evo to je samo jedan dio od svega onoga što je netočno, a odnosi se na tako važnu raspravu o energetskoj sigurnosti Republike Hrvatske. Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Boris Matković. On je kazao da, dakle ispravljam njegovu neistinu jasno. Vlada se kaže pravda poskupljenjem energenata u svijetu i nije svjesna što se događa. To nije istina. Istina je da nitko u Vladi pa ni premijer ne krije realnost situacije. Premijer je javno rekao, citiram: “Činjenica je da energija i hrana više nikada neće biti tako jeftini kao što su bili jučer. Ta se paradigma mijenja, a Hrvatska mora znati odgovoriti. Pa evo, ja ću vam kazati odgovor stiže u obliku niza mjera. Oko 1,8 milijardi kuna državu državu će stajati mjere kojima se nastoji ublažiti udar na građane koje je jasno izazvalo poskupljenje energenata i hrane. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, cijenjena gospodo saborski zastupnici. Pred nama su dva zanimljiva zakona. Znači, jedan je Zakon o financiranju jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave, P.Z. br. 92 i drugi je ovaj P.Z. br. 98. Zakon o porezu na dohodak. Razumljivo je da ta dva zakona nije moguće odvojeno promatrati i zato je zasigurno dobro da smo… To je bitno radi zapisnika da ne bi poslije bilo rečeno./… Dobro hajde, vis a vis zapisnika neka bude 97. nisam krivi zakon. Imam 97. i 98. ispred sebe. Znači, šta sam htio reći da nastavim. Razumljivo je da ta dva zakona nije moguće odvojeno promatrati. Razumljivo da je tu raspravu trebalo objediniti. Zašto Zašto je trebalo objediniti? Znači, ako se poveća ovaj neoporezivi dio kao u ovom slučaju sa 1600 na 1800 kuna, odnosno kod umirovljenika sa 3000 na 3200 kuna, a pošto je porez na dohodak isključivo ili gotovo isključivo, gotovo u cijelosti da budem precizniji prihod lokalne samouprave onda je jasno da će lokalna samouprava ovakvom jednom intervencijom kada ne bi bilo ovoga Zakona o financiranju jedinica lokalnih samouprava. Znači, ona bi ostala bez značajnih sredstva. Razumljivo je da ta sredstva njoj ili lokalnoj samoupravi netko mora namiriti, a tko to može u ovom času. Može jasno samo država. Koliki je gubitak znači lokalne samouprave? Ministarstvo financija kao što smo to čuli od državnog tajnika izračunalo je da je ovdje riječ o 483 milijuna kuna. Međutim, da bi spoznali svu ekvilibristiku Vlade treba reći i to da je ukidanjem poreza na dobit uz nešto sitno što je izgubio Grad Zagreb. Riječ je o nekih pedesetak milijuna kuna najviše u gubitku Istarska županija 27 milijuna kuna, 12, 13% svog proračuna, a recimo grad Rovinj gubi čak 30% proračunskih i to nikako da gradu Rovinju, Županiji Istarskoj država nadoknadi, te onda odgovorno tvrdim da najveći teret jedne ovakve poreske ekvilibristike pada na pleća Istrijana. Uskoro će se da progovoriti i o izvršenju proračuna Republike Hrvatske za prvih 6 mjeseci ove godine, a po tim podacima za prvih 6 mjeseci na prostor Županije istarske od 5 milijardi kuna koliko je išlo prema državnom proračunu hajde ne računajući plaće u nekim sektorima ili mirovine došlo je ili vratilo se za kapitalne investicije, znači ispravljam se vratilo se 45 milijuna kuna što je nekih 6 milijuna eura. Siguran sam da sve druge županije su dobile daleko više. Računao sam normalno uspoređujući se uvijek sa Primorsko-goranskom. Tamo je išlo negdje 293 milijuna kuna ili oko 40 milijuna eura. Za što je došao novac u Istri? hiljada kuna Osnovna škola “Mate Balota“ u Bujama. Talijanska sportska dvorana milijun i 500 hiljada kuna. Sportska dvorana “Rovinj“ 1 milijun kuna, a Rovinju godišnje se po osnovu poreza na dobit uzima 30 milijuna kuna. Za redovnu djelatnost Sveučilište u Puli 27 milijuna kuna, plus Sveučilište u Puli 10,6 milijuna kuna, za Opću bolnicu u Puli točno 840 tisuća 84 kune i 76 lipa, Dom za psihički bolesne u Motovunu 1,3 milijun kuna, regionalni razvoj Istarske županije milijun i 900 tisuća kuna i iz proračunske rezerve crkvi, što ja apsolutno podržavam došlo je 4 milijuna kuna. Znači, ponavljam na godišnjoj razini negdje 10 milijuna kuna ide, a vraća se negdje oko stotinjak milijuna kuna. S druge strane kada je riječ o Istri, Istra je sama koja je sanirala svoj turizam bez ijedne kune pomoći sa strane i banku usuđujem se reći dobar dio brodogradnje, ali taj odnos naprosto danas između političkog Zagreba i Iste vrijeđa. Da se vratim sad na ovaj Zakon o financiranju lokalne samouprave. Ovdje se, znači prihod od poreza na dohodak povećava u korist lokalne samouprava, što će reći naših općina, gradova plus, jasno županije, ali s ciljem da se ili samo s ciljem da se iznivelira ovih 486 milijuna kuna koje će izgubiti lokalna samouprava u, recimo ovoj, odnosno idućoj godini. Međutim, bit je sljedeći. Ovaj Zakon o porezu na dohodak što donosi određene dodatne prihode građanima, ali i to treba reći, taj zakon ne donosi prihode svima, zapravo najmanje, usuđujem se reći, a ja ću kasnije sa stimulacijama se poslužiti, najmanje ili bolje rečeno ništa ne donosi onima koji imaju, recimo plaću do 3 tisuće kuna neto, a najviše donosi onima s iznad prosječnim primanjima iako bi se dalo raspravljati i o tome što je to, recimo iznad prosječno primanje u Republici Hrvatskoj. Da li je to na primjer prosječna plaća od 5 tisuća kuna ili 700 eura, a dobili ste s druge strane recimo društveni stan od 100 kvadrata za 5 ili 10 tisuća ondašnjih maraka ili je to, recimo neto plaća od 10 tisuća kuna, a imate unajmljeni stan za sebe i svoju obitelj. Znači, sve je relativno. Netko će reći jasno, logično je da onaj koji više poreza uplaćuje i doprinosa državi da ima više, ali je isto tako legitimno u ono o čemu je govorio gospodin Vincelj da onaj tko ima malo, a samo je inflacija u svibnju na godišnjoj razini iznosila 6,4% tom nekome tko ima malo, to izgubljeno treba nadoknaditi i to je naprosto bit. Znači, zbog skupe nafte gorivo je u mjesec dana u svibnju poskupilo, znači samo u 5. mjesecu je poskupjelo 12,6%. Zbog toga je po ovim analizama naših poslovnih banaka promet poskupio 2,7%. Poskupljuje struja samo zahvaljujući činjenici da za razliku, recimo od INA-e što HEP nije bio privatiziran cijena struje u Hrvatskoj u zadnjih 3 godine godine nije korigirana i to isto treba biti pošten i to naglasiti. I daj Bože da se ne mora korigirati cijena struje, ali to je gotovo nemoguće i ova formula oko poskupljenja možda je, možda je najmanje loše rješenje, to ćemo vidjeti, ali će i to utjecati na jedan snažan inflatoran rast. Gospodin Vincelj se začudio što je INA zaradila, čini mi se rekao je za prvih tri mjeseci ove godine, dobit znači ostvarila od 750 milijuna kuna. Prošle godine u privih tri mjeseca, u prvom kvartalu znači ostvarila je negdje 270 milijuna kuna. razlog tako visoke dobiti je privatizacija. Da nije ona bila privatizirana, da je netko imao taj politički utjecaj na nju, pitanje je da li bi ta cijela naftnih derivata na taj način divljala. A da odgovorim, recimo i zastupniku Zečeviću, danas jasno je svima nama vis a vis, ne pardon Zuboviću, ali pardon Zuboviću, ali je isto tako zbog konstalacija tih političkih odnosa u državi, jasno da nitko ne može smijeniti niti ikome pada na pamet da dira gospodina Dragičevića. Možda bi to mogli Mađari, ali dok on ima takvu podršku u vrhu ove države, ne mislim ovdje na Vladu, jasno da je to nemoguće. Ono čega se treba, međutim bojati da će i cijena struje ubuduće rasti kao i nafte je, ukoliko se pristupi privatizaciji HEP-a i stoga budimo oprezni, budimo pažljivi i ne srljajmo u nepoznato. Što je s druge strane bit? Mi plaćamo, znači 15% poreza na 3 tisuće 600 kuna, osobni odbitak sad je tisuću 800 kuna. 25% na idućih 5 tisuća 400 kuna od ovih 3 tisuće 600 do 5 tisuća 400 do 16 tisuća 200 kuna, 45% iznad 25 tisuća i 200 kuna. Ovih 200 kuna znači da će država izgubiti 69,2 milijuna kuna, županije 60,3 milijuna kuna, gradovi 354,2 milijuna kuna, to je znači tih spomenutih 483,8 milijuna kuna. Ali gle sada apsurda, a rekoh da ću govoriti o ovim simulacijama. Ako netko u ovoj zemlji prima bruto plaću od 4 tisuće kuna, neto je to 2 tisuće 960, on plaća 240 kuna poreza i sada odnos staro-novo taj radnik će zaraditi sada u plaći samo 30 kuna više. Ako ima jedno dijete, vis a vis tih olakšica, on će dobiti 45 kuna više u plaći, ako ima dvoje djece, državni tajniče, taj netko neće zaraditi ništa. Umjesto da zaradi više, neće zaraditi ništa. Ako netko ima bruto plaću 6 tisuća kuna, znači neto ima 4 tisuće 320 kuna, sada će taj isti, znači ako nema djece itd. zaraditi plus 30 kuna, ako ima jedno dijete, 45 kuna, ako ima dvoje djece 66 kuna, kuna, što je relativno pošteno jer što imaš više djece, veći izdaci i to je korektno. Ako ima netko, sad idemo dalje 8 tisuća kuna, doći ću i do 25, kuna, znači neto je to 5 tisuća 520 kuna, recimo da je to negdje prosječna plaća, znači nema djece, on će dobiti sada po novim izračunima plus 90 kuna, ako ima jedno dijete plus 115 kuna, ako ima dvoje djece 66 kuna. Ako ima troje djece, dobiti će 96 kuna više. Ako netko ima tisuća kuna, neto 6.720,00 kuna, znači po novome dobiti će 90 kuna, s jednim djetetom 115, sa sa dvoje djece 150 kuna. Ako ima netko 15 tisuća kuna, znači neto 9.480,00 kuna, znači znači ako nema djece plus 210, ako ima jedno dijete dobija 245 kuna više, ako ima dvoje djece dobija 198 kuna više, znači to je negdje 47 kuna manje, ako ima troje djece 200 kuna. Znači interesantni su tu izračuni kako se to mijenja, odnosno kako to pada. E sada da dođemo do ministra. Bruto 30 tisuća kuna, malo tu smo negdje blizu i mi, tako da je interesantno to gledati. Neto mu je plaća 17.280,00 kuna. Ako nema djece dobija 210 kuna, sa jednim djetetom dobija 245 kuna, dvoje djece 294 kune, troje djece 364 kune. E ovdje već dolazimo do jednog poštenog pristupa. Kod potpredsjednika Vlade koji prima 35 tisuća kuna bruto ili 19.480,00 kuna neto. Ako nema djece sada po novom dobija 510 kuna, sa jednim djetetom dobija 555 kuna, s dvoje djece i njemu pada dolje na 502 kune, a ako ima troje djece 412 kuna. To je interesantno, ali to govori i o naprosto činjenici da je teško doći do jednog poštenog pristupa koji će zadovoljiti svakoga. Matematika je jasno egzaktna, ali to ne znači da je ta matematika uvijek pod navodnicima "pravična". Ako malo imaš, malo ćeš ili ništa dobiti, ako imaš puno onda ti se najviše isplati da imaš jedno dijete. Znači netko će reći da taj zakon nije socijalno pravičan, niti eliminira povećanje troškova života, niti se bori protiv inflacije, niti ima neke posebne demografske efekte. Istina, mi tim zakonom na neki način šaljemo poruku, a ona bi mogla glasiti da želimo ublažiti jedan socijalni udar, ali pritom I zato stalno i ponavljam za ovom govornicom, da je najbolja socijalna politika politika pune zaposlenosti, da je najbolja razvojna politika politika pune zaposlenosti, ali isto tako da je najbolja gospodarska politika politika pune zaposlenosti. Mislim i tu treba biti pošten, da se u nekim krajevima Hrvatske tom idealu približavamo i mislim isto tako da ono što trebam naročito pozdraviti što je broj nezaposlenih naglo pao ili pada u u kontinuitetu već četiri ili pet godina. Međutim i to treba reći, gotovo je, u Hrvatskoj će se i vis a vis ovih troškova života u buduće morati daleko više raditi, a usput će se vjerojatno neizvjesnije i teže živjeti. Ono što je isto interesantno primijetiti u ovom zakonu, taj zakon tangira i brdsko-planinska područja, područja od posebne državne skrbi. Pošto oni mislim u 90%-tnom iznosu, ostvaruju prihode od poreza na dohodak, ovim izmjenama zakona te sredine će isto znatno izgubiti prihode prihode po tim osnovama koje ubiru po osnovu poreza na dohodak. Konkretno mogu reći za grad Buzet to je negdje oko 600 tisuća kuna i bilo bi pošteno da se i brdsko-planinskim područjima i područjima od posebnog državnog ili skrbi, na neki način izađe u susret. E sada što je rješenje za Hrvatsku? Ne znam, ja neću previše o tome govoriti. Međutim ovo što predlaže Vlada ja mislim da je rješenje jedno u decentralizaciji, ali ovo što predlaže Vlada u svojim smjernicama pa i dio opozicije da bi ne znam krajem mandata do 2011. lokalna samouprava trebala ukupno raspolagati sa 20% proračunskih prihoda, za mene to teško da može biti rješenje kada znamo da lokalna samouprava općine, gradovi, županije, znači svi zajedno, plus Grad Zagreb jasno u ovom trenutku dolaze negdje do 16% tih prihoda. Znači država 84% ako bi došli sada na 20% što je po meni apsolutno nedostatno pogotovo kada je riječ o županijama onda bi tu dobili možda milijardu ili dvije milijarde kuna sveukupno i to sigurno nije neko rješenje nego naprosto lokalna samouprava mora težiti raspodjeli jedna trećina ona i dvije trećine Republika Hrvatska. Međutim 2008. i to je meni jasno, centralna bitka se ne vodi u ovoj zemlji za položaj lokalne samouprave, za položaj decentralizacije ove zemlje koliko god bi to pomoglo i centralnim vlasatima. Centralna bitka u ovom trenutku vodi se naprosto za golo preživljavanje, za cijene struje, energenata i tome sl. primjer evo da se sada sjetim, sada kada sam bio u Austriji, svi se naprosto čude, a to stvarno izgleda famozno i onaj tko nije imao priliku doživjeti to treba ići sada kada budemo igrali i i u finale i prije toga na polufinale protiv vjerojatno ovih Portugalaca, kada 100 tisuća ljudi u jednom Beču i u Klagenfurtu je u u dresovima na kockice i svi oni, kaže kako je to moguće živite sa 3 do 5 hiljada kuna, ne znam a s druge strane eto svatko tko jedan ili dva dana tamo boravi mora po toj osnovi izdvojiti najmanje 200 eura. Međutim bilo kako bilo, nastaviti ćemo pratiti jasno reprezentaciju jer to zaslužuje, ali isto tako je činjenica da nakon 7 relativno dobrih godina po onoj biblijskoj, ja mislim ne samo Hrvatskoj nego i mnogim drugim zemljama u okruženju slijede nam i 7 relativno teških godina. U ovom času 34,4 milijarde eura je vanjski dug Hrvatske. inflacija je u svibnju na godišnjoj razini bila 6,4%, sve poskupljuje. Strujni udar će biti dramatičan za mnoge, a opet ćemo više trošiti za mobitele nego za struju, više ćemo plaćati za auto i održavanje auta nego za stan i vrijeme je da se stave glave skupa i odgovori kako dalje. Jasno IDS će glasati za ova dva zakona, bolje išta nego ništa, ali mislim da se problem u tim mjerama ili s tim mjerama ne rješava. Rješenje je ono što nam često najteže pada upravo u radu, a tu smo često i najslabiji. Sve u svemu treba priznati nešto se pokušava učiniti, ali ovo što se čini, čini mi se nije dostatno. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Frane Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega je netočno naveo da Istra participira najviše u prihodima državnog proračuna, da se samo 10-tak milijuna vraća, a da samo 10-tak milijuna vraća u Istru i onda je pobrojao nekoliko projekata. Pa zaboravili ste kolega reći da se iz decentraliziranih funkcija također kroz državni proračun financira dobar dio sredstava. Zaboravili ste reći da se djelatnicima zaposlenima u školstvu, u zdravstvu direktno iz državnog proračuna davaju njihove plaće. To su stotine milijuna kuna ili milijarde. Prema tome, nemojte obmanjivati javnost da se u Istru sad ne vraća kroz državni proračun, da se sredstva ne vraćaju u Istru. Itekako se vraćaju, jednako kao i u svim ostalim dijelovima Hrvatske. Na svu sreću Istra nije prošla što mnogi dijelovi Hrvatske jesu kroz rat, nije na taj način oštećena i u tom smislu je dobro da to nije prošla, a drugima je trebalo pomoći i dići ih na noge, i danas oni jesu na nogama i participiraju u državnom proračunu, neki i više od Istre, pojedini. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a imamo dvojicu koji će raspravljati. Prvo je uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade Republike Hrvatske, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja moram iskreno reći da nakon rasprave gospodina Vincelja ja sam bio zbunjen po kojoj mi točci dnevnog reda raspravljamo, da li raspravljamo o energetskoj strategiji Republike Hrvatske ili raspravljamo o porezu na dohodak, odnosno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne samoprave. Malo me je gospodin Kajin ipak vratio na pravi put. Samo za informaciju gospodinu Vincelju da će uskoro strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske se naći pred Hrvatskim saborom pa ćemo imati priliku raspravljati Pred nama se nalazi jedan zakon kojem Vlada Republike Hrvatske uz ostale mjere o kojima smo mogli slušati i čitati ovih dana, ali zaista nastoji djelovati u pravcu ublažavanja posljedica rasta cijena prije svih energenata na životni standard građana Republike Hrvatske te isti predlaže donijeti po hitnom postupku što je sasvim razumljivo. Unatoč onoj prvoj raspravi ispred kluba HNS-a ja ću izraziti uvjerenje Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice koji će Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak, o čemu ću ja više govoriti bezrezervno podržati, prvenstveno radi cilja koji se s njime želi postići kako će i ostali klubovi postupiti isto i na taj način doprinijeti podizanju na neki način barem djelomice standarda naših građana. Naime, osnovni propisi koji uređuju sustav poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj su Zakon o porezu na dohodak i nekoliko provedbenih propisa da ih ovom prilikom ne nabrajam. Ja bih nas sve prisjetio kako je sustav oporezivanja dohotka fizičkih osoba kod nas uveden još 1. siječnja siječnja 1994. godine temeljem Zakona o porezu na dohodak kojeg je Hrvatski sabor donio koncem 1993. godine i koji je uz brojne izmjene i dopune bio na snazi do 31. prosinca 2000. godine kada je koncem iste donesen novi Zakon o porezu na dohodak, novi Zakon o porezu na dohodak. I taj zakon je primjenjivao, koji se primjenjivao dakle 4 godine od 2001. do 2004. godine doživio je nekoliko svojih izmjena i dopuna je stoga, ali i iz niza drugih okolnosti koje su se promijenile zahtijevao značajne intervencije i jedno cjelovitije rješenje. Držat ću se pri tome načela jednostavnosti, preglednosti, potpunosti i razumljivosti, ali i temeljnih načela ustava Republike Hrvatske koja upućuju na što je moguće pravedniju raspodjelu poreznog tereta te jednakost i pravednost pri oporezivanju građana Republike Hrvatske. Dakle, trebalo je pripremiti novi Zakon o porezu na dohodak čije će odredbe biti nedvosmislene i precizne, kako bi se izbjegle nejasnoće u provedbi te česti upiti poreznih obveznika i koji će pojednostaviti važeći sustav poreza na dohodak kako sa stajališta poreznih obveznika te poslodavaca isplatitelja, isto tako i sa stajališta porezne uprave čiji posao ubiranja poreza da tako kažem mora biti učinkovit i racionalan. Također trebalo je voditi računa i o tome da intervencija u zakonu u budućnosti bude što je moguće rjeđe i na takav način se poreznim obveznicima omogući dugoročnije planiranje svojih poslovnih aktivnosti, svojih ulaganja pod istim poreznim uvjetima. Hrvatski sabor, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske koja je imala u vidu sve prethodno izneseno donio je 3. prosinca 2004. godine danas važeći Zakon o porezu na dohodak koji je objavljen u "Narodnim novinama" 177 od 2004. godine s primjenom 1. siječnja 2005. godine. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice posebno ističe činjenicu kako danas važeći Zakon o porezu na dohodak nije doživio niti jednu izmjenu i dopunu već pune 3 i pol godine, te kako je važećim sustavom poreza na dohodak osigurano osim ispunjavanja njegove osnovne i temeljne fiskalne zadaće dobrim dijelom provođenja jedne osmišljene socijalne i gospodarske politike. Dakle, porez na dohodak zajedno sa prirezom na dohodak predstavljaju instrumente fiskalne politike koji su od iznimnog značaja i za državni proračun, a posebno za proračune lokalne zajednice. Ovoj tvrdnji u prilog ide činjenica koja govori o tome da upravo porez i prirez na dohodak imaju vodeću ulogu u financiranju javnih potreba jedinica lokalne i područne samouprave te Grada Zagreba, a njihovo učešće ukupnim prihodima i primicima lokalnih proračuna iznosi preko 40%. Novim zakonom, odnosno važećim Zakonom posebno se naglašava njegova socijalna komponenta u dijelu odredbi kojima se uređuje visina osobnog odbitka, ili neoporezivi dio dohotka. Tako se uz zadržavanje dotadašnjih odredbi zakona uvode i određene novine i korekcije, ja ću spomenuti samo njih nekoliko. Povećan je i osobni odbitak, osnovni osobni odbitak sa tisuću 500 na tisuću 600 kuna. Povećani su neoporezivi iznosi dohotka za …/Govornik se ne razumije./… članove uže obitelji i djecu. Povećani su neoporezivi iznosi dohotka po osnovu invalidnosti samog poreznog obveznika, ali i njihovih članova uže obitelji te djece. Uveden je neoporezivi dio dohotka u visini od tisuću 600 kuna mjesečno za porezne obveznike te članove uže obitelji i djecu kojima je utvrđena invalidnost 100% ili ako imaju pravo po osnovi invalidnosti prema posebnim propisima na tuđu njegu i pomoć. Uvedene su određene nove olakšice i oslobođenja za pojedine kategorije društva, uvedeni su novi primici koji se ne smatraju dohotkom, te primici na koje se do određenih iznosa ne plaća porez na dohodak itd., itd. Treba naglasiti i to kako zakon sadržava i odredbe s razvojnom komponentom pri kojoj se posebno vodilo računa o poticanju zapošljavanja i povećanju gospodarskih aktivnosti na područjima od posebne skrbi i na brdsko-planinskim područjima. Također smatram važnim napomenuti da mi u Republici Hrvatskoj imamo profesionalan sustav oporezivanja dohotka koji je izraženiji nego u drugim zemljama što jednostavno znači da su poreznim teretom više obuhvaćeni oni koji ostvaruju veće dohotke, a znatno manje oni koji ostvaruju na žalost male dohotke. Progresivnost našeg sustava poreza na dohodak određuju različiti elementi, poput dakle poreznih stopa koje se kreću u rasponu od 25 do 45% osobnog i ostalih odbitaka te umanjenja porezne obveze po osnovu određenih izdataka koji se koriste za potrebe liječenja, stambenog zbrinjavanja i poboljšanja uvjeta stanovanja poreznih obveznika ali i po osnovu danih tuzemnih darova u kulturne, odgojno-obrazovne, zdravstvene i humanitarne i druge svrhe. Funkcioniranje sustava na ovakav način također pokazuje svoju socijalnu dimenziju. Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak kao što je već prethodno rečeno Vlada Republike Hrvatske po prvi puta nakon pune tri i pol godine intervenira u sustav poreza na dohodak iz potpuno razumljivih razloga. Mada je intervencija u zakon ako je promatramo s aspekta predloženih izmjena minorna ona je s aspekta svoga značaja i važnosti iznimno velika. Naime predloženim izmjenama Zakona o porezu na dohodak namjerava se povećati iznos osobnog, osnovnog osnovnog osobnog odbitka sa 1600 na 1800 kuna te iznos osobnog odbitka za umirovljenike sa do sada maksimalnih 3 tisuće kuna na 3 tisuće i 200 kuna. Ova izmjena predstavlja samo jednu od mjera Vlade Republike Hrvatske koja ide u pravdu ublažavanja utjecaja nepovoljnih kretanja na životni standard hrvatskih građana. Žao mi je što sam imao priliku u prethodnim izlaganjima čuti pokušaje devalvacije znači dobrih namjera Vlade Republike Hrvatske a pitamo se zašto spominjem da je ovo samo jedna od mjera Vlade Republike Hrvatske. Pa evo imali smo priliku prethodnih dana biti svjedoci, slušati rekao sam i čitati kroz medije da je Vlada Republike Hrvatske uspjela sa Hrvatskom elektroprivredom dogovoriti da za tzv. male potrošače kojih je negdje oko 45% prema prema informacijama koje smo dobili u javnosti struja neće poskupjeti ili će poskupjeti sasvim beznačajno. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, posebno naglašava kako su spomenuta nepovoljna kretanja koja se očituju konstantnim pritiskom na rast cijena u Republici Hrvatskoj uzrokovana prije svih promjenom, promijenjenim uvjetima u makroekonomskom okruženju posebno vezanih uz rast cijena nafte i hrane na svjetskom tržištu. Dakle radi se o inflatornim pritiscima kojih su uzročnik okolnosti u našem okruženju odnosno uvezani inflatorni faktori. Mada se Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak neće mijenjati odnosno zadržavaju se važeće porezne stope i faktori osobnog odbitka utjecaj na porast standarda hrvatskih građana po ovom prijedlogu neće imati samo povećani iznos osobnog odbitka. O tom je nešto govorio i gospodin Kajin. Svoj utjecaj na rast standard imati će i neoporezivi dio dohotka koji će biti rezultat faktora osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji, uzdržavanu djecu i invalidnost samim time što će se faktori osobnog odbitka primjenjivati na višu obračunsku osnovicu. Dakle ne više na 1600 kuna nego na 1800 kuna. A isto tako će imati i oni porezni porezni razredi jer znamo da se porezni razredi u financijskom smislu povećavaju. Na koncu treba spomenuti, o tome će više govoriti gospodin Gulić moj imenjak, treba spomenuti da ovaj zakon ima i negativne znači reperkusije na proračun jedinica lokalne samouprave. Evo stoga se, stoga Vlada Republike Hrvatske sad, danas evo sad raspravljamo kao objedinjena točka, predlaže i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Uvažavajući sve prethodno izrečeno kao i činjenicu da se predloženom intervencijom u sustavu oporezivanja dohotka u Republici Hrvatskoj direktno utječe na rast standarda hrvatskih građana koji će uz druge mjere Vlade Republike Hrvatske što sam već rekao znatno ublažiti posljedice rasta cijena energenata i prehrambenih proizvoda na životni standard građana, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice bez iznimke i bezrezervno će podržati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji je Hrvatskom saboru dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 29. svibnja ove godine. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Drugi dio rasprave u ime Kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Krešimir Gulić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo već duže vrijeme se priča o novom Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave pa da previše ne ponavljam ja ću samo reći što je već rečeno ovdje a to je da je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak povećava se osobni odbitak sa 1600 na 1800 kuna što će imati negativni učinak u svakom slučaju na jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave. Budući da se Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak smanjuju prihodi od poreza na dohodak neophodno je predložiti dodatnu raspodjelu poreza na dohodak jedinica lokalne i područne i regionalne samouprave i novi izvor prihoda kako bi mogle izvršiti zakonom utvrđene financijske obaveze koje su si stavile pred sebe. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave mijenja se dosadašnja raspodjela poreza na dohodak kroz daljnju raspodjelu poreza na dohodak, povećanje sadašnjeg udjela u porezu na dohodak gradovima i općinama kak je već rečeno 3% te županijama za 0,5%, kako slijedi općine i gradovi sa 52 na 55%, županija s 15 na 15 i pol i grad Zagreb sa 67 na 70,5%. Izdvajanje iz poreza na dohodak na poziciji pomoći izdvajanja za decentralizirane funkcije smanjuje se sa 3 i pol posto odnosno sa 21 na 17 i pol posto a općine i gradovi na otoku za navedeni postotak smanjuje se udio za zajedničko financiranje kapitalnih projekata od interesa i razvoja otoka. Razlozi za promjenu ove stope leže u činjenici da ukupni gubitak u prihodima jedinice lokalne i područne samouprave s naslova porasta neoporezivog dijela dohotka sa 1600 na 1800 kuna iznose 483 milijuna kuna. Ono što bih htio reći a rečeno je već evo u prethodnim raspravama ja shvaćam i našu opoziciju da mora naći nekakve zamjerke, ali mislim da Vlada, hrvatska Vlada maksimalno pokušava evo ovaj udar koji nas je s ovom cijenom goriva zahvatio. Poskupljuje evo sve ovo kaj se događa. Ali moram reći kad je govoreno o trošarinama da nije korektno da se govori da se sad smanje trošarine jer mislim da smo svi svjesni toga da u vrijeme koalicijske Vlade je potpisan i ugovor i o financiranju izgradnje naših autocesta. Mi smo taj ugovor i naslijedili i prihvatili i znamo da je u cijenu i trošarina i uključeno i izgradnja naših autocesta. Mislim moramo biti toga svjesni i to priznati da je to istina. Ono što hoću posebno reći gospodin Kajin je tu rekao par riječi, govori se o posebnoj državnoj skrbi. Znači imamo tri skupine i brdsko-planinskim područjima. Mislim da, ja dolazim iz jedne općine koja ima status brdsko-planinskog područja. Ne mijenja se ništa u financiranju u ovom dijelu ali pošto imamo 90% 90% znači prihoda od poreza na plaće mislim da nema razloga da se, na dohodak nema razloga da se nešto mijenja. Moram naglasiti stalno se tu spominje da puno općina i gradova gubi u ovim sad izmjenama zakona. Moram naglasiti da ukupno u Republici Hrvatskoj ima 214 gradova i općina koji imaju status da li posebne državne skrbi prve, druge ili treće skupine ili status brdsko-planinskog područja, pa tako evo kad se tiče državne skrbi prve, druge ili treće skupine imamo 169 gradova i općina i 78 naselja. A što se tiče brdsko-planinskih imamo 12 gradova i 33 općine, što je 45 jedinica lokalne samouprave. Znači, skoro 50% jedinica lokalnih samouprava nam imaju posebnu državnu skrb da li prve, druge ili treće skupine ili brdsko-planinskog područja. mislim da država na taj način vodi i veliku brigu o tim jedinicama lokalne samouprave, pa tako da iz poreza na dobit kompletan porez na dobit se vraća tim jedinicama lokalnih samouprava. Znači, država uzima ali ga nakon toga vraća jedinicama lokalne samouprave što godišnje oko 314 milijuna kuna, a isto tako povrat poreza, pa godišnji priljevi znamo da neoporezivi dio na plaću u tim jedinicama lokalne samouprave je puno veći od 2400 pa na 3 i nešto u prvoj skupini je isto u svakom slučaju je velik i to godišnje iznosi oko 550 milijuna kuna. Znači, s onog naslova povrata poreza po godišnjoj prijavi kojega inače oni koji nemaju status posebne državne skrbi vraćaju te jedinice koje su imale pretplatu tog poreza. A umjesto evo ovih jedinica to vraća država. Ono što hoću reći još danas, stalno se govori ovdje da je novim zakonom di je dohodak izvor financiranja općina i gradova znači kompletna dobit je uzela država, da su neke gradovi i općine izgubili. Mi znamo da u Republici Hrvatskoj ja mogu reći da znam za tri grada koja su izgubila. Mislim da ni jedna županija, možda Istarska jednim dijelom, ali ja ću sad reći konkretne podatke da konačno ne baratamo sa nekakvim krivim činjenicama. Novim zakonom, znači dio poreza od dohotka, prihod jedinica lokalne samouprave. Evo podatak imamo iz 2006. godine da su gradovi imali prihod od dohotka 2 milijarde 350 milijuna, a da su evo 2007. nakon izmjene zakona imale 3 milijarde i 670 milijuna što je u plusu za 915 milijuna kuna, gospodine Mršić. Mislim da, jer stalno se govori kako su općine i gradovi gubile tim. Isto tako, što se tiče gradova. Što se tiče općina bio je prihod od dohotka 817 milijuna, novim je milijardu i 220 ili kad se uzme razlika poreza na dohodak i poreza na dobit koje su imale te jedinice lokalne samouprave onda se vidi da je dobi u općinama porasla iz tog naslova za 408 milijuna kuna godišnje. Grad Zagreb nije dobio. Ima gubitak 800 milijuna kako je predviđeno. Podatak koji je sigurno točan da je u minusu za 48 milijuna, a ne za 500 ili 800 koliko se pričalo. s tog naslova na primjer u 2006. su imale od dohotka 981 milijun, a 2007. milijardu i 544 milijuna što je razlika 290 milijuna više. Znači, kad se uzme razlika prihoda dohotka i dobiti, tako da velim da evo prihvatimo Ovo su podaci. Ovo su znači činjenice koje govore da izmjenom zakona nisu jedinice lokalne samouprave izgubila ta sredstva o kojima se stalno hoće reći da su u manjku. Evo, zbog svega ovog prije navedenog evo klub HDZ-a će podržati izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. (HDZ)** U 17,32 isteklo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Imamo dva ispravka. Prvo gospodin Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolega Gulić izrekao je netočan navod kada je rekao da je Grad Zagreb izgubio sa ovom poreznom preraspodjelom 48 milijuna kuna. To nije točno. U 2007. godini točan iznos koji je Grad Zagreb izgubio s poreznom preraspodjelom je 768 milijuna kuna.

dohodak i dobit. Morate usporediti efekt što bi bilo da je bio stari zakon i što je sada kad je novi. Ne, ne, niste. Vi ste dobit i dohodak. Koliko je bilo porast dohotka u odnosu na dobit koja je bila u prethodnoj godini. Pogledajte koliko je rashoda dobit ukupno. Koliko bi od toga pripalo općinama i gradovima i onda kad bi to izračunali onda je ukupni gubitak lokalne samouprave u prošloj godini milijardu kuna preraspoređeno na ove. Neki su dobili, Neki su dobili, ali ne, ne. Ukupno je lokalna samouprava dobila milijardu kuna manje, nego da je ostao stari zakon. U ime kluba SDP-a dvojica zastupnika. Prvo gospodin Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Evo dozvolite nekoliko rečenica o Zakonu o izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Kada na saborske klupe dobijete prijedlog zakona kojemu je osnovni cilj povećanje neoporezivog dijela dohotka kao jednu od mjera kojom se pokušava ublažiti posljedice rasta cijena i udara na životni standard teško možete biti protiv takvoga zakona. Kada analiziramo što se dešava u posljednjih pola godine u Hrvatskoj, odnosno da smo svjedoci galopirajuće inflacije i da realne plaće građana u nekim mjesecima i padaju. Moramo se sami zapitati što smo spremni i što smo učinili kako bi pomogli svakodnevnom životu naših građana. Situacija u Hrvatskoj je teška. Inflacija je u proteklom mjesecu iznosila preko 6%. U odnosu na prethodni mjesec cijene rastu ovisno od mjeseca do mjesec između pola i jedan posto. Bruto društveni proizvod je u odnosu na prethodnu godinu veći za nekih 3,7% što govori da i tu zaostajemo za planovima koje smo si zadali na početku godine i da se nećemo moći uspjeti nositi sa inflacijom koja se dešava. Realne plaće padaju. Za svoju plaću svakim danom možete kupiti manje roba i usluga za sebe i svoju obitelj. Prosječna plaća je iznosila protekli mjesec oko 5000 kuna, ali na žalost 400 000 ljudi u Hrvatskoj je primalo plaću manju od 3000 kuna neto. Sindikalna košarica za četveročlanu obitelj za prošli mjesec iznosi 6200 kuna, što znači da ukoliko četveročlana ima 2 zaposlena oni moraju zarađivati najmanje 3100 kuna neto da bi mogli imati novaca za najosnovnije svoje potrebe. Tu pričamo o preko milijun hrvatskih građana. Da dalje ne govorimo o teškoj situaciji u našoj zemlji moram napomenuti da je SDP predvidio ovakav razvoj događaja početkom godine i prije 3 mjeseca predložio dva zakona kojim bi se te mjere mogle obuzdati. Naravno, tada smo bili nekompetentni, nestručni i nismo znali što predlažemo i zbog čega predlažemo. Danas vidimo jedan od takvih zakona koji je vrlo sličan onom prijedlogu koji smo mi tada dali. U tim izmjenama zakona predlagali smo da neoporeziva osnovica bude tisuću 900 kuna, a da ostali razredi ostanu isti. Također smo predlagali proširenja korištenja osobnog odbitka za zdravstvene usluge osim za poreznog obveznika, također i za članove njegove uže obitelji te dodatne olakšice za školovanje. Zbog čega smo mi predložili ta dva zakona? Drugi je zakon koji definira promjene u plaćanjima doprinosa. Zbog toga što smo htjeli da porast neto plaća bude što veći i to je po našim izračunima trebalo biti otprilike 300 kuna na prosječnu hrvatsku plaću. Tu dolazimo do najvećeg prigovora koji imamo na ovaj zakon. Iako ćemo ga podržati, mislimo da su ova povećanja nedostatna a i socijalno neosjetljiva jer najviše idu na ruku onima koji imaju veće plaće. porezni razredi se povećavaju proporcionalno za tisuću 800 kuna, kao što je u zakonu napisano. Da i predlagač misli da je to nepošteno vidi se iz toga da nije dao analizu koliko će se to neto plaća radnika povećati kada ima primjerice 3 tisuće kuna bruto, koliko onome koji ima 4 tisuće kuna bruto, a koliko onima koji imaju preko 30 tisuća kuna bruto. Da vam pomognem, za radnike sa minimalnom plaćom to povećanje će biti 30 kuna. Da li nam je gospodo neugodno u prijedlogu spomenuti da se radi o 30 kuna mjesečno? Antiinflacijska mjera, 3 litre benzina, 2,5 litre ulja, ne želim to dalje komentirati. Znate li koliko će biti veća plaća nekoga tko ima 15 i više tisuća kuna neto? Otprilike 200 do 250 kuna. Da li je to pravedno? Radnik s jedne strane 30 kuna, a netko tko ima 15 tisuća kuna neto 250 kuna. Kolegice i kolege zastupnici, potrebna je hitna reforma u Zakonu o doprinosima gdje treba rasteretiti plaće hrvatskih radnika. Ukoliko je moguće nekako prilagoditi naš prijedlog od prije 3 mjeseca i dati sličan kao što ste dali sada ovaj oko poreza na dohodak, molim vas da napravite to jer hrvatski građani žive svakim danom sve lošije. I nemojte molim vas reći da nema novaca u državnom proračunu kada se on puni iznad svih očekivanja. Sva ova poskupljenja nafte pa do poskupljenja prehrambenih proizvoda doprinijele su da će proračun samo od PDV-a imati veći prihod nego što je to planirano nekoliko milijardi kuna. Sada nekoliko riječi oko umirovljenika. Predlaže se povećanje osobnog odbitka sa tisuću 600 na tisuću 800 kuna, a najviše 3 tisuće na Znamo li uopće koliko će umirovljenika uopće moći koristiti to povećanje i koliki su to iznosi? Pogotovo u svjetlu činjenice da 2 tisuće kuna, da mirovinu manju od 2 tisuće kuna prima 59% hrvatskih umirovljenika. Znači više od polovice onih umirovljenika koji su najugroženiji neće moći koristiti ovu povlasticu i neće im mirovina biti ništa veća nego prethodni mjesec. Zbog svega ovoga što sam sada naveo, klub SDP-a će u obliku amandmana dati neke svoje prijedloge kako bi se ovaj zakon učinio pravednijim i poštenijim. Također, mislimo da ovaj zakon mora biti samo jedan od niza zakona i mjera koje ova Vlada mora napraviti kako bi se standard hrvatskih građana podigao i pozivamo Vladu da se počne ozbiljnije baviti problemima standarda hrvatskih građana. Pa kao u primjeru, kao što sam rekao i onih naših prijedloga koje smo dali prije 2 mjeseca, nećemo morati dugo čekati da vidimo kako će vlast odgovoriti na ta pitanja jer ja vam predlažem, gospodo mi smo i na ovoj sjednici u nizu naših interpelacija dali neka rješenja i predlažem vam da bez obzira što postoje razlike između stranaka, pokušajmo zajedno iznaći najbolje prijedloge kako bi pomogli hrvatskim građanima da žive što kvalitetnije. Na kraju, evo htio bih vas pozvati da, što se tiče tih ideja nemojte uzimati u obzir da li su došli iz pozicije SDP-a ili HDZ-a ili HSS-a, nego uzmite u obzir da hrvatskim građanima svakim danom treba što više pomoći, da im se treba popraviti životni standard koji je svakim danom sve ugroženiji. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajnici, čini mi se da u vrijeme europskog prvenstva Vlada je odradila još jedan dobar dribling sa lokalnom samoupravom. Mi smo ponovo dobili zakon koji se odnosi na financiranje jedinica lokalne samouprave, a da pritom nismo dobili ali baš niti jednu brojku simulacije na tu lokalnu samoupravu. Dobro je što smo se odlučili da ova dva zakona, da objedinimo raspravu jer kad čitate jedno obrazloženje, onda se ustvari skriva prava istina u ovom drugom zakonu ili u drugom obrazloženju. Skriva se. Ali morate zato dobro čitati. I ako pročitate izmjene zakona, budite ljubazni kolega pa pustite. Igrajte se … /Govornik se ne razumije./ … pa odgovarajte. Ako čitate Zakon o porezu na dohodak, onda u njemu nedvosmisleno piše da će se, dakle s osnova onoga bez čega će jedinice lokalne samouprave ostati, biti 60 milijuna 320 tisuća kuna županijski proračuni i 354 milijuna 260 tisuća kuna gradski i općinski proračuni. Dakle, to je onaj manjak koji će nastati s osnova povećanja neoporezivog dijela plaće. E sada Vlada Vlada nudi spasonosno rješenje i kaže da ćemo 3% povećanja poreza na dohodak i za općine i gradove i 0,5% za županije. To će utjecati da se smanji Fond poravnanja. Tih 3,5% koje će dobiti lokalna samouprava iznose 237,4 milijuna kuna, u što je uračunato i ono što će gubiti sam Fond za poravnanje. Ako će do kraja godine u Fondu za poravnanje biti manje 237 milijuna, a u jedinicama lokalne samouprave 420 milijuna, onda negdje fali 180 milijuna i možemo zaključiti da povećanje plaća koje je malo, o čemu je kolega Maras govorio će ići 50% na teret države, a 50% na teret proračuna jedinica lokalne samouprave.

Dakle, jedinice lokalne samouprave, općine, gradovi i županije dobiti će 180 milijuna kuna manje u svoje proračune i ponovno ćemo mi ovdje govoriti o matematici o kojoj smo malo prije slušali kako zadnjim izmjenama Zakona o porezu na dobit i dohodak jer su jedinice lokalne samouprave dobile više. Mi koji dolazimo iz jedinica lokalne samouprave tvrdimo da nismo jer valjda vidimo koliko nam sjeda na račun, odnosno koliko bi nam sjelo na račun po starom sustavu. I sada, čak i ne moramo to tvrditi ili računati. Dva obrazloženja, ova dva zakona vrlo jasno govore da je 180 milijuna kuna ponovno uzeto jedinicama lokalne samouprave. Vlada će to vrlo lako nadoknaditi, zato jer samo u ovoj godini ili samo u prvom kvartalu ove godine je negdje oko 275 milijuna kuna više, s osnova PDV-a uplaćeno u državni proračun zbog povećanja cijena derivata, a daljnjih 350 milijuna na godišnjem nivou ili uzmite pola dakle, 170 milijuna, bit će uplaćeno PDV-a više u državni proračun s osnova povećanja cijena struje u Hrvatskoj. Ako uzmete tu milijardu i ovih 350 milijuna, to je daleko više od onih 60 milijuna kuna koje će izgubiti Fond poravnanja ili daljnjih još 168 milijuna kuna koliko će s osnova 3 plus 0,5% dobiti jedinice lokalne samouprave. I Vlada je odradila jedan sjajan dribling gdje je ponovno sav teret povećanja plaća građana prebacila na jedinice lokalne samouprave. Građani će tu biti dvostruko zakinuti. Jedno zato što će imati manje u lokalnim proračunima i manje će se moći realizirati oni projekti koji su do kraja godine obećani, to je inače vrlo strano da se u pola proračunske godine tako destabiliziraju financije u jedinicama lokalne samouprave. I drugo, građani plaćaju jednako tako prirez i s osnova prireza, jer je porez osnovica za obračun prireza će biti manje u tim istim proračunima, budući da su prirezi isto namjenski, namjenska sredstva, dakle oni se raspisuju za određenu namjenu, ni ti projekti se neće moći realizirati. Mi smo na Odboru za lokalnu samoupravu tražili izračun po svakoj jedinci lokalne samouprave, dobili smo obećanje, na žalost do ovog trenutka nismo dobili takve izračune i voljeli bi da ubuduće kada se raspravlja o konkretnim stvarima koje se odnose na lokalnu samoupravu, dobijemo i konkretne podatke. Mi ovdje imamo podatak koliko će dobiti ili izgubiti Fond poravnanja, ali nemamo koliko će dobiti ili izgubiti preko 550 jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave koje imamo u Republici Hrvatskoj. Prema obrazloženjima takav gubitak je od 180 milijuna kuna. Mi iz kluba SDP-a predlažemo da se ne svađamo oko računica, a da se ne bi svađali oko računica neka se Vlada obveže da svima jedinicama lokalne samouprave koje će ostvariti gubitak, taj gubitak nadoknadi iz državnog proračuna. Ako smo mi u krivu, pa gubitka nema, nema opasnosti za državni proračun. Ako Vlada ili vladajuća većina, odbije naš zaključak ili naš prijedlog, onda gubitka ima ili se boji da će taj gubitak biti takav koji neće moći biti nadoknađen iz proračuna, državnog proračuna. Ali tu nema nikakve bojazni, jer samo s osnova povećanja cijena struje i nafte preko milijardu i 300 milijuna kuna bit će više od PDV-a u državnom proračunu plaćeno tijekom ove godine. Dakle, Vlada ima novaca, Vlada odnosno državni proračun može prihvatiti ovakvu obavezu. Od prihvaćanja ovakve obaveze bit će jasno da li smo mi u pravu ili je u pravu Vlada. Ako Vlada prihvati naš prijedlog znači Ako Vlada prihvati naš prijedlog znači nema gubitka, jer nema nikakvih budućih obaveza za Vladu, ako ne prihvati onda gubitak nije milijardu 180 milijuna, nego je on u tom trenutku daleko veći. Mi naravno, uvijek se brinemo kada Vlada ili vladajuća većina čini nešto na teret jedinica lokalne samouprave, jer naš cilj je da jedinice lokalne samouprave fiskalno snaže, to je u konačnici i u programu Vlade, ovaj zakon je u suprotnosti sa programom Vlade zato jer ovaj zakon znači fiskalno slabljenje jedinica lokalne samouprave i on ne ide ka tome da, iako je u koalicijskom sporazumu vrlo vješto napisano da se prihodi poslovanja, a ne porezni prihodi povećavaju, dakle da se prihodi poslovanja povećavaju, ovaj zakona ide za tim da se čak i prihodi poslovanja jedinica lokalne samouprave u odnosu na državni proračun i porezne prihode državnog proračuna dalje smanjuju. Prema tome, vrlo konkretno klub SDP-a dakle predlaže da se iskrenost Vlade i njihovog izračuna očituje time da li će prihvatiti naš prijedlog da jedinicama lokalne samouprave koje će ostvariti gubitak do kraja godine i slijedećih godina taj gubitak nadoknadi ili ga ne nadoknadi. Mi smo govorili o decentralizaciji i onda smo rekli kada, ako su oni koji su bili u Saboru, ako se sjećaju rekli smo da je evo tim zakonom ukupno porez na dohodak decentraliziramo u jedinicama lokalne samouprave. To je isto bio još jedan spin, jer je ostalo 21% u Fondu za poravnanje. Prema tome, ako smo deklaratorno za to nema nikakvog razloga da ukupno porez na dohodak decentraliziramo jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave, dakle općinama, gradovima i županijama, a da da Fond poravnanja se kumulira iz povećanih prihoda silnih poskupljenja koje već jesu na djelu ili koje će u budućnosti se ostvariti u Republici Hrvatskoj. Jer mi ovdje govorimo o tome da je porasla cijena nafte. Porasla je cijena ulja od izbora do danas. Ulje je bilo 9 kuna na dan izbora, danas je ulje minimalno 12, a prosječno 14 kuna. na 9 kuna bruto izračunajte koliko je PDV, a izračunajte koliko je PDV na 14 kuna ulja, pa ćete vidjeti koliko je povećanje prihoda proračuna s osnova PDV-a na to isto ulje. Jer mi računamo dakle, da prihod proračuna, državnog proračuna, jest PDV. I on je stabilan. Nažalost, mi danas ne govorimo o povećanju prihoda proračuna jedinica lokalne samouprave, ali sasvim sigurno će se danas neko povećanje cijena dogoditi, a to će rezultirati povećanjem prihoda od PDV-a u državni proračun. I ovo jest jedna od parcijalnih mjera, koja treba spriječiti pad standarda građana koja će se dogoditi, ali s druge strane, pad standarda građana je rezultat povećanja cijena proizvoda i usluga. Povećanje cijena proizvoda ili usluga, jest povećanje prihoda proračuna s osnova PDV-a. Prema tome, vrlo iskreno nastupamo pred vladajuću većinu, vrlo iskreno vam nudimo da budete i vi u izračunu iskreni, odnosno da konačno jedanput ne radimo nešto na štetu jedinica lokalne samouprave. I na kraju, bilo je tu rasprave i riječi o nafti. Pa je rečeno kada je cijena barela nafte bila 30 dolara, da je onda dignuto na 7 kuna, danas kada je 130, da je 10 kuna. Dame i gospodo, kada je cijena hrvatske nafte bila 30 dolara, cijena benzina je bila 7 kuna. Danas kada je cijena hrvatske nafte 30 dolara, cijena iste te te litre benzina proizvedeno od te hrvatske nafte jest 10 kuna. Netko na hrvatskoj nafti zarađuje, a građani Hrvatske od toga nemaju koristi. Hvala. Imamo, budući na jednu i drugu raspravu tri ispravka netočnog navoda. Prvo je gospodin Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Moram li ispraviti netočan navoda jednoga pa drugoga ili? Jedan ispravak na oba dva? Dobro. Onda ću pokušati ubrzati. Dakle kolega Maras je netočno naveo da hrvatska Vlada nije pravovremeno reagirala na energetsku krizu. Ja znam kolege iz SDP-a da vas ljute izvješća Vlade koja su pozitivna, da ne bih njih citirao citirati ću izvješće Svjetske banke koje se odnosi na lipanj ove godine gdje je ekonomsko izvješće za EU 10 članica, novih članica koje su ušle nedavno, i Hrvatsku. Dakle u tom izvješću, ekonomskom izvješću se pokazuje da se sve te zemlje relativno dobro nose sa posljedicama svjetske financijske krize koje se iskazuju kroz osporavanje gospodarskog rasta, rasta inflacije te strože uvjete kreditiranja, dapače ističe glavna ekonomistica Svjetske banke za Hrvatsku. U Hrvatskoj su pravodobnim intervencijama monetarne i fiskalne politike smanjeni prijenosi globalnih šokova pa su izbjegnute posljedice poput inflacije više od 10% kao što je to primjerice u Bugarskoj, u Rumunjskoj koje su članice Europske Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. predsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo ja bih ispravila netočan, jedan od netočnih navoda zastupnika Mršića koji je rekao da se Zakon o izmjeni Zakona o porezu na dohodak da će se destabilizirati prihodi gradova potpuno uopće nije točno, jer uz ovaj zakon ide istovremeno i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali bih ga također podsjetila kada su oni davali prijedlog da se dakle poveća onaj porez na, neoporezivi dio na 1.900,00 da onda nisu dali ovakav prijedlog zakona kao naša Vlada, dakle istovremeno i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i ravno to bi bila prva destabilizacija financiranja gradova. Jel' tako kolega Mršić? Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Boris Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Gospodine predsjedniče, uvaženi kolega Mršić je kazao sljedeće. Mi u jedinicama lokalne samouprave kaže znao da smo izgubili novim porezom na dohodak. Pa evo ja bih odgovorio kolegi Mršiću da i ja dolazim iz jedinice lokalne samouprave i tvrdim apsolutno suprotno i tvrdim da smo dobili više. Ukupno oko 2,5 milijuna kuna, s tim da kao brdsko-planinsko područje povrat poreza na dobit nam se vraća automatizmom pa sada vi izračunajte, mislim da matematika ne može lagati. Obzirom da su bila dvojica, mogu li odgovoriti i kolegi Marasu? Dakle kolegi Marasu dakle na tvrdnju da država zapravo kao neznatno ili vrlo loše vodi računa o sufinanciranju. Kolega Maras, 900 milijuna kuna koliko će državu i lokalnu samoupravu koštati povećanje neoporezivog dijela plaće sa 1.600,00 na 1.800,00 kuna, strukturne potpore prema prvim procjenama će biti negdje oko 600 milijuna, a za sada će država iz proračuna za sufinanciranje 20%-tnog poskupljenja struje izdvojiti oko 166 milijuna.

ova rasprava kolege Mršića bila vrlo simpatična na neki način on je imao jednu inspirativnu, ali i provokativnu raspravu. Ja da sam ministar financija, ja bih prihvatio ovako jedan zaključak, jer za mene stabilnost punjenja proračuna državnog je jednako važna kao i stabilnost punjenja lokalnih proračuna, da tu nema trauma i da nema pluseva i minusa. što se tiče ako se zalažemo sa fer play inače u građanskom životu, zašto se ne bi zalagali za fer play ovdje i ako je takva ponuda ja bih je kao ministar financija prihvatio, ali na žalost nisam ministar financija i teško da ću biti. Drugo Drugo da budemo isto tako precizni, istine radi kolega Matušić je, izlazi van, on je reagirao na gospodina Kajina, ali istine radi valja reći da Istra u kontinuitetu zaista sve ove godine Hrvatske države izdvaja najviše i sigurno je najmanje krupnih infrastrukturnih projekata u Istri isfinancirano iz državnog proračuna i ja razumijem i uvažavam frustriranost kolege Kajina jer je i ja dijelim i tu treba načiniti ozbiljne pomake u budućem razdoblju. To nije, to ipak nije razlog da se redoviti prihodi Istre iz proračuna generaliziraju i banaliziraju. Naime uvijek se zaboravi za ovom govornicom reći da građani Istre primaju i mirovine i da se plaćaju sve zdravstvene usluge, odnosno usluge zdravstvene zaštite. One nisu male, one su sigurno veće od 250 milijuna kuna kuna mjesečno. Prema tome to je isto značajna stavka. Ja jesam zaista za fer play i da kada nešto govorimo da govorimo i prikažemo cjelokupnu sliku, a ne da stvaramo krive slike ili krivu percepciju kod naših građana, slušatelja ili gledatelja i onih koji nas na bilo koji način prate. Da prijeđem polako na konkretno. Sigurno klub Hrvatske socijalno-liberalne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika će ova dva zakona podržati ne zato što smo pali u nesvijest zbog toga što su oni dobri, ali su kvalitetni pomaci, pomaci pomaci u ovom dijelu zakonodavstva a prouzročeni su korekcijama odnosno promjenama na tržištu rada. Naime, socijalni partneri se nisu dogovorili na moju žalost oko kolektivnog ugovora kojem bi utvrdili novu cijenu minimalne plaće jer bi to bilo znak zrelosti socijalnih partnera u Republici Hrvatskoj, ali su se dogovorili da to Vlada učini Zakonom o minimalnoj plaći i mi smo ovdje svi ili u najvećem dijelu dignuli ruku za taj zakon i to ćemo poštivati. Donošenje tog zakona, naravno efekti ne bi bili takvi ako bi neoporezivi dio plaće ostao na 1.600,00 kuna. 1.600,00 kuna. Prema tome, kao nužnost pokazala se i korekcija neoporezivog dijela plaće sa tisuću 600 na tisući 800 kuna. Znam da su sindikalni zahtjevi bili veći, ali ajmo reći da je to nešto što je dogovoreno. nalaže se odmah time uzročno-posljedično nalaže se i potreba da se, da dođe do izmjena u Zakonu o financiranju jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave i pretpostavka je da bi ovo moglo ići na neki način, odnosno da ćemo stvarno stanje znati nakon po proteku fiskalne godine, pa ćemo moći objektivno govoriti tko je dobio tko je izgubio, ali vjerujem ili želim vjerovati da su predlagači ovog zakona išli sa idejom da nitko ne bude na na gubitku, odnosno da se postigne onaj cilj koji se želio učiniti sa donošenjem Zakona o minimalnoj plaći, odnosno da se ublaže teške posljedice porasta troškova života od čega je sve ovo i počelo. Kažem ovo je sve skupa inicirano promjenama na tržištu rada. Međutim ima jedna velika grupa naših građana koja je dio tog tržišta rada, na žalost oni koriste plodove svog minulog rada, ali za nas u Hrvatskoj stranci umirovljenika minuli rad i tekući, odnosno živi rad je nerazdvojivo vezan i meni je žao da da inicijativu koju sam kao predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika uputio ministru Šukeru nije prihvatio onakva kakva mu je predložena, a inicijativa koja je sad pretočena u ovaj, u amandman koji ste primili na klupe znači da se ne smije zanemariti i odnos u kojem su korisnici minulog rada naši umirovljenici bili do sada. Naime, njima je ne bez razloga još 1996. godine utvrđeno da će neoporezivi dio mirovine biti 3 puta veći od neoporezivog dijela plaće. To je svojevrsna kompenzacija za sve gluposti koje su nam se događale oko mirovina. Taj se odnos postupno smanjivao i zadnji odnos koji je uspostavljen 2004. godine je bio neoporeziv dio plaće 1 naprama 1,875, odnosno naprama 3 tisuće kuna. Dakle tisuću 600 kuna neoporeziv dio plaće, kune neoporezivi dio mirovine. Kada bi taj odnos zadržali, a to i je cilj ovoga amandmana onda bi neoporezivi dio mirovine 375 kuna, a ne 3 tisuće 200 kuna kako je ovdje predloženo i to je suština amandmana koji sam na ovaj zakon predložio, da taj odnos ostane isti. Bilo bi pošteno ako je to 2004. dogovoreno kod zadnjih izmjena Zakona o porezu na dohodak da se to i dalje primjenjuje, jer sa mandatom svake nove Vlade ne počinje svijet. Neka pravila se moraju poštivati i od ranije. To vam otprilike znači da sada plaća 167 tisuća umirovljenika, dakle da nisu tako bogati, odnosno da su prosječne mirovine daleko ispod tih 3 tisuće kuna, 167 tisuća umirovljenika plaća porez, s ovim prijedlogom koji je dala Vlada 130 tisuća će i dalje plaćati porez, a sa ovim što smo mi predložili, dakle što sam predložio kao amandman plaćalo bi 110 tisuća umirovljenika sa većim primanjima od 3 tisuće 375 kuna. Podsjećam da su veće mirovine u pravilu u pravilu ako nisu po povoljnijim uvjetima ili po posebnim zakonima povoljnije mirovine su proizvod dugogodišnjeg uplaćivanja izvjesnih suma doprinosa u Mirovinski fond i to nitko nekome ne poklanja, jer više od dvije trećine prihoda državnih proračuna u odnosu na rashode po osnovi mirovina je od uplate doprinosa sadašnjih radnika. Ovo što se ovdje nudi nije neko velike i spektakularno rješenje za porast troškova života. Ako se ovako nastavi možda ćemo težiti sa nekim rješenjima koja je npr. Italija imala svojevremeno u primjeni, u primjeni, a to je svojevrsni dodatak na skupoću, jer podsjećam od rada pa čak i onog najjednostavnijeg svaki radnik bi trebao osigurati egzistenciju za sebe i za svoju obitelj. To su neki temelji socijalne države od kojih ne smijemo odstupiti, odnosno ne smijemo se čak ni udaljavati od toga. Prema tome, ja bih bio puno sretniji da kad smo donosili Zakon o minimalnoj plaći, da smo donosili Zakon o minimalnim plaćama, dakle da postoje rasponi ispod kojih se ne može i da priliv doprinosa u državni proračun bude što veći, da imamo rezervi i za povećanje mirovina. Ovo isto tako ne nudi nikakvu sigurnost za umirovljenike, jer oni i dalje ostaju na dva puta godišnjim usklađivanjima mirovina, a to nikako, taj sustav ne odgovara za ovakvu rastuću inflaciju, odnosno ovakav porast troškova života i tu apeliram na hrvatsku Vladu, odnosno tražim u ime Hrvatske strane umirovljenika i umirovljeničkih udruga hitan sastanak kod premijera jer ovo stanje postaje neodrživo za hrvatske umirovljenike. Naime, danas kad se vrši usklađivanje ono se počinje isplaćivati sa 9 mjeseci zakašnjenja od onog perioda za koji se računa. Sa 9 mjeseci. Prema tome, mi poznajemo usklađivanja mirovina koje smo imali i mjesečno i sukladno rastu plaća i mješovite sustave i sukladno povećanju troškova života, samo upozoravam ovaj Visoki dom da je da je egzistencija hrvatskih umirovljenika ozbiljno ugrožena i da se ne može na njih zaboraviti u ovakvim projektima. Dakle, projekt je ostao otvoren. Više od jedne četvrtine projekta borbe protiv rasta troškova života nije pokriveno. Hrvatski umirovljenici ovime nisu pokriveni. Prema tome, nema spora da je Hrvatska stranka umirovljenika nikad stavila daj nama, a drugima uzmi, tako se nikad nije postavila i mi ćemo glasati za povećanje neoporezivog dijela plaće, međutim to nije sve i budimo svjesni da to nije gotov posao. Apeliram na svih vas da u okviru vaših mogućnosti isto tako djelujete u svojim strankama i upozorite na ovo što sam vam sada govorio. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani predsjedniče. Kolega Hrelja je netočno rekao i konstatirao da se sindikati nisu uspjeli dogovoriti oko kolektivnog ugovora o minimalnoj plaći, pa je Vlada zato donijela Zakon o minimalnoj plaći. Socijalni partneri koji čine sindikate, poslodavce i vlade dogovorili su se da način na koji se tim kolektivnim ugovorom i 1998. godine obračunavala najniža plaća nije bio dobar, bio je štetan za tu kategoriju ljudi koja je primala tu najnižu plaću tim više što većina zemalja Europske unije ima Zakon o minimalnoj plaći da se donese Zakon o minimalnoj plaći što nema veze s Vladom.

Pa kako je i predstavnik našeg kluba rekao mi ćemo podržati ovaj zakon jer i minimalni pomaci koji idu u korist građana zapravo trebaju biti u Parlamentu prihvaćeni. Međutim ono što predlagač definira kao osnovni cilj ovoga zakona a to je ublažavanje posljedica rasta cijena energije zapravo neće biti postignut i donošenjem ovog zakona. Naime nakon tri godine po prvi puta mijenjamo visinu poreznog odbitka i to sa 1600 na 1800 kuna i zapravo to su tako minimalni pomaci za one najniže kategorije, radnika s onom najnižim iznosima plaća da oni zapravo u jednom mjesecu mogu biti izgubljeni. A reći ću to zbog toga što smo mi u svibnju zabilježili prvi puta nakon dosta godina visoku stopu inflacija od 6,4% s obzirom da i u prethodnim mjesecima se ona kretala blizu 6%. Dakle u posljednja 2 mjeseca 5,7%. Mali su izgledi s obzirom na najave novih poskupljenja energenata dakle električne energije, vjerojatno do kraja godine i plina. Da ne govorim o gorivu na koje praktički također nemamo utjecaja. Cijena hrane zbog toga što će, što su povećani troškovi proizvodnje u poljoprivrednoj djelatnosti. Dakle do kraja godine ne možemo očekivati da će stopa inflacije biti manja. Možemo očekivati samo da će se zadržati najmanje na toj razini i to bi bio veliki zapravo uspjeh. Da će inflacija rasti naznake su bile već u drugom polugodištu prošle godine i mi se zaista eto gotovo 7, 8 mjeseci nismo dovoljno dobro pripremili za to što nas očekuje. Reći ću evo nekoliko podataka koji su sada svježi, koje je objavio Državni zavod za statistiku, a to je da je u ovim, u ovom periodu koji je sada praćen dakle negdje sa svibnjem prehrana porasla u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 11%. Ponovit ću najveći udar cijena zapravo je tek pred nama. Realne plaće su u padu već nekoliko mjeseci zaredom. A one su i tako vrlo niske. Eto za prva tri mjeseca tekstil ima prosječnu plaću 2 tisuće Drvna industrija bez namještaja 2 tisuće 946, a proizvodnja namještaja 3 tisuće 128. Prisjetimo se da su to djelatnosti koje neće ostvariti najnižu odnosno minimalnu plaću po zakonu koji smo neki dan usvojili. A ako je minimalna plaća onaj minimum za preživljavanje onda je pitanje zašto bi ona trebala biti oporezivana? Zato samim time što nam tri minimalne plaće su potrebne za onu takozvanu sindikalnu košaricu koja znači donji prag za preživljavanje obitelji. Dakle a i takva minimalna plaća, i na takvu minimalnu plaću plaćat će se porez. S druge strane postavljamo i pitanje zašto se ne koriste i druge olakšice? Zašto se ne uvode druge olakšice? Stalno ističemo i naš ministar obrazovanja, znanosti i kulture govori o Hrvatskoj kao o zemlji znanja a nismo baš tako dobro obrazovani. Nismo osposobljeni za konkurentsku proizvodnju ni u, koja dolazi u Hrvatsku ali pogotovo ne da se natječemo na europskom i svjetskom tržištu. Zašto ne uvodimo porezne olakšice na dodatno obrazovanje? Na učenje stranih jezika? Na informatičko opismenjavanje? Ništa od toga ne vidimo u promjeni ovoga zakona. Dapače kad se to predlaže onda se to odbija. Zato ću reći da mi je drago što je Vlada sada pronašla mogućnost kako će riješiti onaj udar na državni proračun kroz smanjenje prihoda poreza na dohodak. Kada smo prije dva, tri mjeseca predlagali i nešto slično možda samo sa malo većim iznosom dakle sto kuna više onda je to bila nepremostiva prepreka. Kažem drago mi je da je Vlada u jednom dijelu prihvatila i našu inicijativu i naše obrazloženje i da to ipak se vidi, nije takav udar na proračun da se to se to ne bi moglo prihvatiti. Međutim zaista zabrinjava za hrvatsko društvo da jedna Vlada oporezuje minimalnu plaću a grčevito se bori da ne oporezuje kapitalnu dobit. Dakle ako ćete zaraditi minimalnu plaću na 300 ili 400 kuna platit ćete porez u visini od 15%. Dakle u onoj prvoj, prvom poreznom razredu. Ali ako ćete kao vlasnik dionica dobiti recimo 55 milijuna kuna dividende koliko dobivaju neki naši poduzetnici nećete platiti niti jedne lipe poreza. To je zaista u ovakvoj socijalnoj situaciji u društvu jednostavno nezamislivo. Zašto jedna vlada to čini i zašto ne želi uopće otvoriti ni raspravu da se prošire mogućnosti odnosno porezne mogućnosti i da konačno primjenjujemo odredbu našeg Ustava da svatko plaća porez prema svojoj ekonomskoj snazi. Ne mogu poreze plaćati i državnu blagajnu puniti oni najsiromašniji. I kad se ovdje govori kako se to velike mjere poduzimaju za ublažavanje rasta cijena energije i na kućni budžet onda ću ovdje i ja se poslužiti sa izvješćem Svjetske banke koja kaže da je, da nije moguće subvencionirati cijenu električne energije na način kao što to naša Vlada predlaže. Da je to potrebno raditi kroz socijalne programe i socijalne mjere. Mi smo u našoj interpelaciji koju očekujemo da će na ovoj sjednici biti i raspravljena predložili da se udar cijena energije na budžet obitelji rješava programom socijalnih mjera, dakle socijalnim paketom koji će omogućavati subvenciju samo onima kojima je to potrebno uz određene kriterije koji moraju biti tim programom utvrđeni. ovo su minimalni potezi Vlade i oni sigurno neće polučiti efekte, jer za one najniže samo rast cijena na primjer kruha pojest će im za nekoliko dana čitavo povećanje plaće koje će dobiti zbog toga što imaju veću poreznu olakšicu. se nastoji nadoknaditi manjak prihoda po ovoj osnovi jedinicama lokalne i regionalne samouprave treba reći da moramo dalje razmišljati kako ići u financijsku decentralizaciju i ostavljati ili drugim riječima, da, dobro sam rekla ostavljati više sredstava općinama, gradovima i županijama. Jer mi sada porez na dohodak upravo stoga što ćemo povećati udio općina i županija smanjujemo onaj dio koji se odnosi na koja također ide onima koji imaju potrebe za to. Hrvatska je na žalost još uvijek regionalno jako različita, jako različito nerazvijena i trebat će određenim Hrvatske još uvijek određena financijska pomoć. S obzirom da će država ove godine upravo stoga što na temelju visokog rasta cijena ubire daleko više od PDV-a nego što je to bilo planirano, što ubire cjelokupni dio poreza na dobit morati iz tog dijela poreznih prihoda zapravo povećati ova sredstva za porezno izravnanje za određene jedinice lokalne i regionalne samouprave, a zaista bi bilo potrebno da se i dio poreza na dobit ponovo vrati tamo gdje se on ostvaruje. Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolege i kolegice zastupnici. ja ću se malo vratiti u ne tako davnu prošlost vezanu uz porezu na dohodak koji u današnjem obliku postoji još od 1994. godine, kao što smo svi sudionici toga od tada pa do danas događale su se stvarno brojne promjene u smislu obuhvata oporezivog dohotka veličine osobnog dohotka, rasporeda poreznih stopa, broja olakšica i načina oporezivanja pojedinih vrsta dohotka. Iznos osobnog dohotka rastao je brže od prosječnog dohotka, pa se udio te olakšice u ukupnom dohotku iz godine u godinu iz godine u godinu povećavao tako negdje sa 46% '97. godine rastao je negdje 55% 2004. On je sad preko 60% itd. Od ostalih olakšica pa sve do 2001. godine postajala je samo jedna i to u 2003. godini, a u 2003. godini imali smo dvadesetak olakšica čime je dodatno smanjena porezna osnovica. U '97. godini imali smo dvije stope što znamo da je to bila 20 i 35%. U dvije i prvoj tri stope 15, 25, 35 pa smo onda dodali 2003. godine još i četvrtu stopu od 45%. Sve te promjene odrazile su se na prosječnu poreznu stopu, progresivnost, učinak preraspodjele, dohodak, te na složenost i troškove administracije. Učinak osobnog odbitka ima i presudno značenje za progresivnost poreza na dohodak dok učinci ostalih olakšica su daleko manji. Mislim da i to sve zajedno treba o tome voditi računa. No, ovaj Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o porezu na dohodak postižu se pozitivni učinci, a posebno povećanje neto plaće radnika bez dodatnog opterećenja na troškove rada poslodavaca. Povećanjem osobnog odbitka sa 1600 na 1800 kuna uz primjenu, a mislim da ne možemo to odvojeno gledati. Možemo samo zajedno gledati. Znači, uz primjenu nove minimalne plaće od 2748 kuna od 1. srpnja ove godine neto plaća će porasti sa 1890 na 2128 kuna ili porasti će za 238 kuna. Isto tako, za 238 kuna, ali to za zaposlene koji žive u Zagrebu u Zagrebu gdje je najveći prirez. Znači, tamo gdje je prirez manji ili gdje ga uopće nema bit će i veće povećanje na toj minimalnoj plaći. Što se tiče na razini prosječne plaće to će porasti 106 kuna. Znači, opet govorim o Zagrebu gdje je prirez najveći. Tamo gdje je prirez manji ili gdje ga nema sigurno će biti i veće povećanje. Sigurno da mi možemo sada govoriti da li je to dovoljno ili da li su to kvalitetne mjere ili da li su uopće dovoljne mjere da bi ublažile današnje socijalne tenzije. O tome se da razgovarati i jasno tu se možemo do sutra nadmudrivati i svi ćemo se složiti da bi da bi trebalo puno više i da to normalno nije dovoljno. No, sigurno da to treba gledati i u onom smislu mjera Vlade koja je najavila da će pokušati sa dijelom tih mjera utjecati na ove socijalne tenzije. Povećanje sigurno od 238 kuna će koliko toliko ublažiti rast troškova života na čiji normalno znamo pad i o cijenama koje ste vi dosta tu često spominjali. Najviše utječu cijene energenata, cijene nafte, će i struje sada itd. a i ostalih usluga koje su išle gore, pa čak po jedinicama lokalne samouprave. Vjerujem da će Vlada već i ovim drugim mjerama koje su najavljivali pomoći socijalno ugroženim građanima, tako da uz ove mjere koje su sada već kroz ovaj zakon ovdje definirane, a to je znači i minimalna plaća i neoporezivi dio dohotka, da će i dodatnim mjerama onim socijalno najugroženijim radnicima Vlada još dodatnim mjerama pomoći. Povećat će se jasno i neto svote mirovina svim umirovljenicima koji imaju mirovinu veću od 3000 kuna. To će faktički porasti na 3200 kuna i takvo povećanje će obuhvatiti 240287 umirovljenika u Hrvatskoj. E sad, mi možemo reći da je to malo, da je možda trebalo više. I tu se da sigurno nadmudrivati, ali to su činjenice. Važno je isto tako naglasiti da će prihodi od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak smanjiti lokalnim jedinicama, dohodak smanjiti lokalnim jedinicama zbog povećanja osobnog odbitka za neke, koliko vidim u zakonu 9,38% 9,38% ili to bi bilo do kraja ove godine oko 414,5 milijuna kuna. No, važno je naglasiti da država je predvidjela supstituirajuće izvore prihoda. O tome ste i vi već pričali u tom smislu da će se gradovima za 3 postotna povećati udio poreza na dohodak, da će gradu Zagrebu 3,5, županijama 0,5 postotnih poena. E sad, koliko će gubiti i koje su to matematički izračuni do sada i o tome bi se dalo razgovarati, ali vrijeme će pokazati da li će gubiti ili neće gubiti jedinice, lokalne jedinice. Ali ja bih u svakom slučaju tu želio naglasiti i to je važno naglasiti da upravo ovi supstituiri supstituirajućim djelovanjem Vlade ne bi smjelo doći do dodatnog povećanja cijena usluga u lokalnim jedinicama pod izgovorom da su upravo izgubili kroz kroz ovaj porez na dohodak pa zbog toga oni moraju dizati nove cijene pojedinim komunalnim, posebno komunalne usluge. Tako da mislim da bi tu morali otvoreno reći našim sugrađanima kada se već toliko zalažemo svi zajedno da na neki način pomognemo svojim sugrađanima da ublažimo da će svatko, ako će trebati i svoj dio tereta snositi, ali da u tom dijelu nikako to neće ići na štetu građana da bi se povećavale cijene u jedinicama lokalne samouprave kao što smo to imali nedavno priliku vidjeti i doživjeti kako se radilo. Eto, hvala vam lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin Gordan Maras. Izvolite. Dvije zapravo. Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo, sad vidimo jednu novu praksu kada se povećanje neto plaća pokušava vezati više zakona kako bi ono ispalo veće tako da je gospodin Kunst rekao da uz ovaj zakon treba vezati i Zakon o minimalnoj plaćo kako bi ta plaća izgledala da je više porasla nego što će porasti ovim zakonom. Ja bih vas gospodine Kunst, vidim da ste digli odgovor na repliku, možete li izgovoriti koliko će ljudima koji imaju minimalnu plaću po ovom zakonu porasti plaća? Znate li koji je to iznos? Ako mi možete na to odgovoriti, a ako slučajno ne znate, ja ću vam reći nakon vaše rasprave, on otprilike iznosi 3 litre benzine, 2 i tako da možete otprilike sad pogoditi koliko je to. Tako da bih vas ja molio da ne vežete više zakona kako bi na neki način pokušali pokazati situaciju boljom nego što je i sa druge strane, taj Zakon o minimalnoj plaći, baš ste vi argumentirali da je on dogovor svih socijalnih partnera, a sad ste malo prije argumentirali kao neku inicijativu koja uz ovu je prezentirana od strane Vlade kako bi se plaće nominalno povećale. Evo, tako da vas molim da ujednačite malo svoje rasprave. Hvala lijepo. gledajte, ja ne znam zašto, mi možemo, ja mogu vas razumjeti kao oporbu da ćete kritizirati. To je normalno i to je posao opozicije, ali mi nije jasno zašto nećete shvatiti da i ovaj Zakon o porezu na dohodak, pa i Zakon o minimalnoj plaći da su to mjere kojima Vlada, normalno u dogovoru sa socijalnim partnerom, pa sto već i čuli, mislim da je Hrelja isto govorio da je to postignut dogovor sa socijalnim partnerima pokušava utjecati upravo mjerama, pokušava utjecati na socijalne tenzije građana. I ne moramo, ne možemo pred tim zatvoriti oči. Možemo se praviti ludi pa sad reći, e sad Zakon o porezu na dohodak, odnosno onaj neoporezivi odbitak će nekome 30 kuna dići, ne da bi umanjili značaj. Ali moramo to gledati u kontekstu plaće, pa to se rješava na razini plaća. Ne dobiva se taj odbitak posebno. On se dobiva u okviru plaće neke koju radnik dobije na kraju mjeseca na neki način, negdje mu se isplaćuje. Ali već kad ste me, znate ovako povukli, ja ću vas podsjetiti 2000. godine novi Zakon o porezu na dohodak je uveo tri porezne stope, tada 15, 25, 35% umjesto do tada dvije od 20 i 35%. On je išao upravo u prilog onima sa većim plaćama. Radnici tada sa najnižim plaćama, minimalnim plaćama, kako god hoćete, tada nisu mogli iskoristiti svoje porezne olakšice, a još posebno kada se uveo prirez gdje grad Zagreb je 18% sa prirezom koji je bio dodatni teret i dodatno oporezivanje plaća građana tada. Mislim, nemojmo omalovažavati sadašnje intencije socijalnih partnera, ako ne želite baš Vlade, da spomenem tu riječ oko pokušavanja ublažavanje ovim mjerama socijalnih tenzija, jasno da onda možemo prikazivati na ovaj način, ali to su činjenice. I na kraju, činjenica je i ta da nijedan klub zastupnika nije rekao da neće podržati ovaj zakon, nego su svi rekli da će ga podržati, pa i to nešto onda znači. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ima još replika. Gospodin Zvonimir Mršić. Izvolite. Pa evo, kolega Kunst doista je zanimljiva ova figura koju ste ovdje izveli. Vidite, država može povećavati cijenu svojih usluga, HEP može povećati za 20% cijenu svojih usluga, to je učinio 2005. pa će sada ponovno učiniti. INA može otići sa cijenom benzina proizvedenog od hrvatske nafte u nebo, je li, ali lokalna samouprava ne bi smjela povećati primjerice cijenu usluge sakupljanja smeća koji se kamioni, koju odvoze kamioni koji se tankaju sa tim benzinom. Ili ne bi smjela povećati cijenu usluge koja će biti prouzročena time što će drastično biti povećana cijena električne energije jer, primjerice HEP ne dozvoljava lokalnoj samoupravi da bude u dnevno-noćnoj tarifi, dakle da plaćamo struju kao noćna tarifa, a koristimo za javnu rasvjetu iza ponoći … /Govornik se ne razumije./ … jer gotovo nitko u Hrvatskoj ne koristi tu tu struju nego je plaćamo po jednoj prosječnoj cijeni i sada će nama to otići 20% gore. I mi bi to trebali ne znam od kuda pokriti. Vjerojatno bi nam trebalo pasti nešto s neba koja kuna. A onda s druge strane ćemo još dobiti 180 milijuna kuna manje u gradske proračune, općinske i županijske s osnova djelovanja ovog zakona. Ja vjerujem da lokalna samouprava neće, barem ne do izbora dizati cijene svojih usluga. A kad već spominjete kolegu Bandića, evo onda vam moram reći, vama koji živite u Zagrebu ili oko Zagreba. Kad je Bandić drastično dignuo cijenu vode i odvodnje za građane, za građane, to vama iznosi 12 kuna i 83 lipe. Nakon tog enormnog poskupljenja, cijena vode je bila niža nego što je u Varaždinu koji nije dignuo cijenu vode, daj budite daj budite ljubazni, nego što je cijena vode u Zadru primjerice gdje nije bila dignuta što znači da je u Varaždinu ta voda bila skupa godinama prije nego što ste vi počeli plaćati cijenu vode tek kao što je cijena vode u Varaždinu. Prema tome, kada uspoređujete, onda uspoređujte dvije mjerljive kategorije znate. Morate reći hoćete varaždinsku vodu ili zagrebačku. Sad vam je ista voda. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin Kunst, odgovor. Izvolite. Hvala lijepa. Kolega Mršić na ovo sa figurama ja mislim da što se tiče figura to bi vi morali u vašoj stranci rješavati, vi imate zgodnih figura nego moju, ali meni je drago da ste vi ovu uočili. ovog uspoređivanja cijene nafte pa ne znam što ste brkali, struje i ne znam čega, pa cijena nafte je dio globalnog tržišta svjetskog. Vi znate jako dobro da Hrvatska na to ne može utjecati i to je bez veze uspoređivati sada da mi o tome uopće razgovaramo. Drugo što se tiče cijene struje, pa to vi jako dobro znate da u regiji Hrvatska već godinama ima najnižu cijenu struje. Ne da ja branim povećanje, ja sam protiv povećanja, ali se nije moglo izbjeći. Inače bi se moralo na neki drugi način to kompenzirati, znači morala je cijena struje rasti. Ali mi je drago čuti od vas da ste rekli da sigurno očekujete, a to mi je drago baš da vi kažete, odnosno s vaše strane obzirom da je Grad Zagreb na na neki način pod socijaldemokratskom partijom, da nećete dizati cijene i da nećete dodatno utjecati na standard građana kroz povećanje komunalnih usluga. Ali što se tiče vode, ma nije problem kada sam govorio o tome, problem je u tome što infrastrukturna mreža nije godinama sanirana, što 60 ili 50% vode otječe u zemlju, što ništa nije poduzeto da se to sanira nego građani plaćaju bez veze u tome je cijeli problem. I zbog toga imamo tako skuplju i skupu vodu nego što je uopće potrebno imati. Ali to nije racionalno gospodarenje. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Ispravak netočnog navoda, gospodin Silvano Hrelja. Izvolite. povećanje minimalne plaće za nešto više od 240 kuna prouzročiti i povećanje prosječne plaće za više od 120 kuna, kuna plus minus. To je jednostavno nemoguće jer će se povećanje po osnovi minimalne plaće aplicirati na nekih 120 tisuća ljudi koji imaju minimalne plaće, a kada to pretvorite u prosjek svih milijun i 400 tisuća zaposlenih, nemoguće da to digne toliko prosječnu plaću, odnosno ja bih vrlo rado kolegu Kunsta častio večerom ako se to dogodi. Hvala. Hvala. Idemo dalje. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Evo gospodin Mršić je dosta pričao o poskupljenju struje i nama je na svu sreću u ovom dijelu dvorane obasjalo svjetlo i sada nam tu sija i možda ne bi bilo loše možda da ugasimo svjetlo u dvorani ne bi li svojim primjerom pokazali da smo u stanju uštediti svoju kunu, no dobro šalu na stranu. Ono što treba gledati u kontekstu ova oba dva zakona je sljedeće. Mi smo u 2. mjesecu sa prijedlogom dva zakona predlagali trenutačno ublaživanje inflatornog pritiska koji bi ljudima omogućilo dodatnih 300 kuna neto plaće. To nije prošlo. Ovaj prijedlog zakona koji je došao omogućio ublažavanje inflatornog pritiska mada je to teška riječ za izgovoriti, koji će ljudima omogućiti sa bruto plaćom 4 tisuće kuna povećanje njihove neto plaće od 30 kuna. Mi smo u 2. mjesecu predlagali povećanje od 300 kuna, sada je došao prijedlog za 30 kuna i dobro je da dolaze nekakvi prijedlozi za povećanje. Meni je drago što je dio tog našeg prijedloga koji je i onda poslan u proceduru, djelomično konzumiran i ovim prijedlogom. Dobro je, pa makar i nakon da dio prijedloga koji dođe iz oporbe se makar i kasnije konzumira u obliku nekog prijedloga koji dolazi iz vladajuće većine, odnosno dolazi iz Vlade. No, međutim, ono što je loše, loše je da je u zadnjih 4-5 mjeseci sve poskupilo. Dodatno je poskupio benzin, nije 9 nego je 10 kuna. Poskupila je hrana, poskupila je struja, poskupile su i usluge. To je ono što je loše. Osim toga, ono što je još loše i što svakako treba brinuti je da će kompletan trošak ovog zakona financirati jedinice lokalne samouprave. Kako? Jednostavno. Povećanjem osobnog odbitka od 1.600,00 na 1.800,00 kuna županije plus gradovi i općine će ukupno uprihodovati manje 420 milijuna kuna što stoji i u obrazloženju. S druge strane 170 milijuna kuna će biti nadoknađeno županijama, gradovima i općinama sa osnova povećanja postotka u udjelu poreza na dohodak. 170 milijuna kuna. To znači da će ukupno jedinice lokalne samouprave izgubiti ne kako je kolega Mršić rekao moram ga tu malo ispraviti, 180 milijuna kuna nego 250 milijuna kuna. Inače kolega Mršić dobro računa sa starim odbitkom, ima kalkulator u glavi pa je uračunao 1.600,00 kuna povećano je na 1.800,00 kuna i zbog toga nije uračunao tih dodatno 70 milijuna kuna. Dakle riječ je o 250 milijuna kuna, a ne o 180 milijuna kuna. S druge strane ukupan trošak koji će se nadoknaditi Fondom za izravnanje iz državnog proračuna iznosi 237 milijuna kuna. To znači ne samo da će kompletan zakon, tj. paket od dva zakona financirati jedinice lokalne samouprave nego će preko 20 milijuna kuna ostati u državnom proračunu. Kada sam pitao na sjednici Odbora za razvoj da li to sada znači da ćete vi upravo zbog toga rebalansom državnog proračuna predvidjeti rashodovnu stranu Fonda za izravnanje? Da li ćete možda dati više sredstava u Fond za izravnanje? Odgovoreno mi je da se to neće mijenjati, da je ona na razini milijardu i 600 milijuna kuna i da će to tako ostati. No ono što je još loše u tom prijedlogu. Grad Zagreb, Rijeka, Istra, razvijeniji dijelovi Hrvatske će izgubiti, ali neće izgubiti toliko koliko će izgubiti nerazvijeni dijelovi Hrvatske. I upravo zbog toga što će nerazvijeni dijelovi Hrvatske tamo gdje je prosječna plaća manja, tamo gdje je prosječna plaća manja od prosječne plaće na kojoj i na temelju koje je rađena ova kalkulacija će uprihodovati puno puno manje. Tamo gdje je višak kao npr. u Gradu Zagrebu će uprihodovati manje ali opet ne toliko manje kao oni koji tipa Slavonski Brod, tipa Petrinja, tipa Sisak. I s te strane bi bilo izrazito bitno da i kroz rebalans državnog proračuna dođe povećano izdvajanje u Fond za izravnanje, znači više od milijardu i 600 tisuća kuna. I ja moram priznat da sam malo ostao šokiran kada su mi rekli da se taj dio i ta stavka neće mijenjati. A pogotovo iz osnova toga što će država na temelju, tj. sa osnova poreza na dodanu vrijednost i kroz poskupljenje svih proizvoda usluga, struje, benzina uprihoditi u ovoj godini 2 milijarde, pa možda čak i više dodatno PDV-a, ako bude taj iznos više evo to će biti dobro za državu, no međutim dio tog novca bi trebao biti vraćen u jedinice lokalne samouprave. I zapravo, ovo kada je kolega Mršić pričao o financijskom driblingu se de facto pokazuje kao financijski dribling. Mi smo imali onaj porezni Zakon o preraspodjeli dobiti u jedinice lokalne samouprave gdje je kada se zbroje, to su podaci, kada se uzme kalkulacija na dva modela, prvom i drugom, su jedinice lokalne samouprave ukupno bez obzira što je unutra Grad Zagreb, ostale za milijardu i pol kuna u minusu. Ovim zakonom je 250 milijuna kuna su opet u minusu. Ja ne znam da li će doći još nekakav Zakon o porezu na dohodak i vezan za oporezivanje, a da to neće ići na uštrb jedinica lokalne samouprave i zato bi stvarno volio da se uvaži onaj zaključak i kojeg je kolega Mršić iznio u ime kluba, a taj je da se onim jedinicama lokalne samouprave koje izgube, a ja mislim da će ih biti negdje između 70 i 90% nadoknadi proračunski timemark.

teret provođenja zakona pasti na jedinice lokalne samouprave. To jednostavno nije točno i to se matematički da lako izračunati. Istu priču smo slušali i 2006. godine kada je usvojena izmjena Zakona o porezu na dohodak, kada je povećan udio gradova na 52% i 2007. godina je to najbolje potvrdila. Na primjeru grada iz kojeg dolazim, Valpova, 5 milijuna kuna više je ostvareno u gradskom proračunu od poreza na dohodak što je više od 1/3 ukupnog proračuna grada, a izgubljen je porez na dobit koji je bio oko pola milijuna kuna. Dakle, izračunajte tko je tu na dobiti? Možda je slučaj u Zagrebu drugačiji, ali je činjenica da se porez na dobit, nije pravedno da se plaća na osnovu samog sjedišta tvrtke, jer INA, Croatia osiguranje, Privredna banka posluju i dobit ostvaruju u cijeloj Hrvatskoj, a ne u Zagrebu,

kada je rekao da je Grad Zagreb izgubio 500 milijuna kuna preraspodjelom o porezu na dohodak. Sada ću ja vama reći. To vam je samo jedan, točno je to, da je to bio vama samo jedan alibi SDP-u u Gradu Zagrebu, a i u čitavoj Hrvatskoj, da bi na temelju toga podigli astronomske cijene komunalija, to vam je bio alibi, jer niste imali drugog razloga, pa ste se pozvali na tu preraspodjelu poreza na dobit. Voda u Gradu Zagrebu je poskupila 200%, ako niste znali. Odvoz smeća poskupio je 80%, ako niste znali itd. Što se tiče vodovodnih mreža koje su ko' sito šuplje, što se tiče novih vodova magistralnih za vodoopskrbu, što se tiče kanalizacijskih teretnih kanala u Gradu Zagrebu vam nije apsolutno niti kilometar napravljeno u ovom velikom poskupljenju koje ste vi i izazvali ste s time inflaciju, malo razmislite. Gospodine predsjedniče, povrijeđen je članak 210. Poslovnika, odnosno 209. pardon. Gospoda Božica Šolić, nije ispravila netočan navod nego je rekla da je točno ono što je gospodin Bernardić rekao, a nakon toga nam je održala jedan svoj niz ocjena o situaciji u Zagrebu koju ona, kako ona to vidi, a ja znam da evo gospodin Bernardić i ja ćemo gospođi Šolić pokloniti jedan poklon za rođendan kada on bude, a to će biti Ne, ne. To će biti jedan lijepi poklon da. Tako da ja vas molim da nas na neki način i zaštite od replika pod izlikom da su to ispravci netočnog navoda. Trebao bi ja zastupnike štititi i od nekorektnog dizanja tablice za povredu Poslovnika i pritom održavanja također govora. ... To ja liberalno shvaćam do promjene Poslovnika. Idemo dalje. Na redu gospodi zastupnik Nenad Stazić. Nema ga. Nema ga. Na redu je gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Izvještaj Svjetske banke prije nekoliko mjeseci govori o tome kako siromaštvo kuca na vrata Hrvatske. Istina je, hrvatske vlasti ni u kom segmentu nemaju hrvatske vlasti ni u kom segmentu nemaju takve podatke, koliko je građana na pragu siromaštva. Oni su točno izračunali koliko čovjek mora pojesti dnevno, unijeti u sebe kalorija inače ispod toga, čini mi se 560 kalorija, ispod toga je granica siromaštva. Također je utvrđeno da su mnogi ljudi u Hrvatskoj, to utvrđuje Svjetska banaka i to su oni svjetski mrski neprijatelji, sjećate se kako ste ih u opozicijskim vremenima nazivali. Dakle oni upozoravaju na tu činjenicu, a jednako tako i da građani kako bi osigurali neki koliko-toliki standard ne sebi nego svojim najbližima, djeci, upravo štede na elementarnim stvarima kućanstva, higijene i prehrane. To su ozbiljne stvari i mislim da ovakvim prijedlogom zakona, šteta što niste usvojili to još na vrijeme prije nekoliko mjeseci kada je klub SDP-a predlagao slično na ovom tragu, vi ste to prepisali, ali malo umanjili jer vam se čini da je previše ipak učiniti učiniti toliko odbitaka kao što je to klub SDP-a odmah reagirao kada je vidio prvih mjesec-dva dana da Vlada ne reagira na drastično smanjenje standarda koji se urušava gotovo iz dana u dan. Da bauk inflacije prijeti Hrvatskoj upozoravao je i to vrlo vehementno guverner Narodne banke gospodin Rohatinski. On je to govorio upravo u pravom trenutku, ali eto to se onda nije naišlo na dobar odaziv, smatralo se da o tome i o takvim stvarima nije primjereno govoriti u izborima. Ali za istinu treba biti uvijek spreman i mislim da se onda već reagiralo na ta i takva upozorenja, da bi imali već nekakve vatrogasne mjere kako bi imali i vremena da se osmisle osmisle strategije i proizvodnje, industrijske proizvodnje i energetike, sve ono što se ne može napraviti od danas do sutra, dosta vremena je prošlo, sada upravo to dolazi na naplatu, ali i dalje izgleda da se izbjegava ući, odnosno početi rješavati taj sistemski problem, jer ovakvim mjerama može se reagirati od mjeseca do mjeseca, ali kad zapadnemo u inflatorni vrtlog, u inflatornu spiralu, onda sigurno ovakve mjere postat će ustvari kao kap u moru. Osiguranje ovdje je bilo rečeno uz ovaj zakon kao uz socijalne partnere kako smo donijeli i Zakon o minimalnoj plaći, a jesmo li mi osigurali isplatu te minimalne plaće. SDP stalno, mi smo 2003. godine ne zaboravite imali stipulirano kazneno djelo neisplate plaće radniku, bilo ona ovakva ili onakva, minimalna ili nešto veća. Nakon ukidanja te novele u nekoliko navrata smo željeli reagirati svjesni situacije da golo slovo na papiru, da radnik ima samo pravo na plaću, ne daje mu garant da ostvari zarađeno. Sve usluge, sve ono što je dato pod zakonskom su zaštitom ove države, ali država, naša vlast uporno ne shvaća da je neisplata plaće radniku takve društvene opasnosti da to nije samo obična krađa, da ona osiromašuje ne tog radnika, da osiromašuje njegovu obitelj i da radnik koji radi postaje socijalni slučaj i naprosto je neshvatljivo da preuzima na sebe taj dio odgovornosti i kolača koji grabe takvi neodgovorni ljudi koji mogu ljude ne isplatiti im plaću. Pa kad im ne isplate onu i veću kako je moguće garantirati da će isplatiti minimalnu plaću. Pa samo u Hrvatskoj je to moguće. Ja ne znam zbog čega Vlada i zbog kakvog interesa nekog štiti. Nego mi trebamo ići i korak dalje, da bez obzira što svaka, što je tvrtka jedna posebna pravna osoba neovisna o vlasniku, odnosno od fizičke osobe ima svoju pravnu …/Govornica se ne razumije./… ima svoj slijed, svoj postanak, razvoj i likvidaciju, da osobe koje nisu isplatile plaću ne odgovaraju samo odgovorne osobe imovinom tvrtke, nego svojom osobnom imovinom. Tako je to u socijalnim zemljama. Nije moguće da poslodavac kupuje stvari, ne samo i bogati svoju tvrtku, nego i osobno udobno živi, to je tako razvidno i da on nije platio radnika i da se nikom ništa ne događa. Mi smo imali tu avet 90-tih godina, 170 tisuća ljudi u Hrvatskoj je radilo, nisu dobivali plaće. To je bilo normalno. Mi smo bili onda jedna čudna zemlja. Ljudi koji nisu radili dobivali su nekakve plaće, naknade, oni koji su radili nisu dobivali plaću. Sveli smo od 2000. do ne znam 2004. godine i kasnije, to je nešto, čini mi se čitavu još 2004. godinu taj broj se bio sveo negdje na 32 tisuće. Mi u zadnje vrijeme i sama najava 2003. godine kada je noveliran Kazneni zakon i kada su ti čuli da bi mogli ići u zatvor, naravno što bi i narušilo prije svega reputaciju uglednih građana, ne zato što bi ih to puno pogodilo i materijalno, mi smo imali automatski, dakle još nije zakon bio na snazi drastičnu promjenu situacije da se smanjio broj ljudi, radnika koji su radili, a nisu dobivali plaće. Raditi a ne dobivati plaću i opravdavati se poteškoćama u firmama, stečajevima itd. mogu biti doista komplicirane stvari. Ali imate situacija dakle gdje radnik ne dobiva plaću bez ikakvog razloga i objašnjenja. Možda ćete se čudit zašto samo o ovoj temi, o ovome govorim. Zato što mi nismo osigurali temeljno. Ovdje vlast govori da daje pravo. Ovo je nudum ius, daje golo pravo, a nema mehanizma i uporno odbija drugim zakonima riješiti neke stvari kako bi ovo što se nudi ljudima zaista bilo oživotvoreno. Je li moguće, dobro ajde još dok smo nekako taj standard prošlih godina bio kakav takav, ali danas da država u ovom momentu vlast može tolerirati da ljudi ne dobivaju kad i s plaćom teško mogu podmiriti sve ove obveze, poskupljenja, gospodarski rast od 4 i pol posto, vrlo mali, evo to me također izvještava danas Svjetska banka. Ne trebamo se tješiti s ovim što ona kaže da mi imamo takve nekakve monetarne sustave, monetarni sustav kojima ćemo prebroditi. Prebrodit ćemo, ali za čiji teret? Tko će platiti tu nevolju u kojoj smo se našli? A nismo se našli baš slučajno. Ne možemo vući samo paralelu, jer time na kraju krajeva podcjenjujemo Vladu. Svaki put kada joj odričemo odgovornost i to ne samo kolektivnom tijelu, nego bilo kojem pojedincu mi ga negiramo kao osobu. Pa ne može biti apstraktno globalno tržište kriv i Milan Bandić, a ispod toga, između toga zrakoprazni prostor. Nitko i ništa. To ne može biti. To jednostavno znamo da nije tako. Prema tome, što je nama činiti da bi i ovaj zakon koliko toliko dobio svoju puninu i za prvo vrijeme koliko toliko nešto pripomogao našim građanima, pa i Zakon o minimalnoj plaći. Ajmo vidjeti i na neki način potaknuti Vladu da izađe što prije sa strategijom industrijske politike, proizvodnje. Evo mi ćemo tu pripomoći, to je nešto što SDP je davno obavijestio javnost, nešto što je realno, nešto u što građani zaista vjeruju da je moguće ostvariti i jeste moguće ostvariti. Inače samo ovakvim zaista kako su kolege rekli samo vatrogasnim mjerama ili nećemo polučiti možda intenciju onu koju je možda predlagatelj mislio da se s ovakvim stvarima mogu zaustaviti ove nevolje koje su snašle Hrvatsku, a prije svega to će osjetiti i najprije oni najranjiviji i najslabiji. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, članovi i predstavnici Vlade. Naravno da je kod rasprave o ova dva zakona bitno govoriti o pravovremenosti i akcije Vlade i pravovremenosti naših rasprava. I slušajući danas moje kolege evidentno je da se nećemo složiti što znači pravovremena, intervenirati od strane Vlade ili od strane Hrvatskog sabora. Za mnoge od nas već više od godinu dana poznato je da će cijena nafte prijeći 100 dolara po barelu. Već više od godinu dana. Isto tako dobar dio nas zna da uvozimo električnu energiju, da dobar dio električne energije u svijetu se proizvodi na bazi termoelektrana termoelektrana na naftu i dizel. Isto tako znamo da je u Hrvatskoj to situacija. Prema tome znamo također jako dobro da će rasti i cijena a kao što je malo prije i kolega rekao već nekoliko godina cijena električne energije je daleko ispod prosjeka europskog tržišta. O cijeni plina bolje da ne govorimo. Svi nas upozoravaju, svima je to poznata činjenica. Bježimo od nje. Daleko ispod ekonomske cijene, daleko ispod prosjeka. Prema tome troškovi energetike u Hrvatskoj moraju rasti. Evidentno je da usklađivanje sa europskom regulativom, usklađivanje sa europskim tržištem bit će evidentno rastu troškova energenata. Prema tome činjenica koju dobro znamo ja bih rekao više od godinu dana. Cijena hrane počela je rasti početkom godine i vrlo jasne poruke nije trenutačni rast. Problem je što Daleki istok povećava potrošnju hrane, što je nedovoljna proizvodnja hrane što je i Europska zajednica, … zemljište poljoprivredno koristio za industrijsko bilje a ne za proizvodnju hrane i trajno imamo nedostatak hrane. To se znalo na početku godine. Prema tome sve su to priče koje itekako trebaju potaknuti i Vladu i ovaj Parlament na trenutnu reakciju. Ali prisjetite se program Vlade Republike Hrvatske u siječnju mjesecu raspravljen na ovom Hrvatskom saboru nije se bavio ni životnim standardom, nije se bavio ni kako proizvesti energiju u Hrvatskoj. Nije se bavio time. To su bili nedostaci tog programa. Prema tome mogli smo i ranije intervenirati. U posljednjih mjesec i po dana većinom Vlada poručuje štedite na energiji jer će ona biti ekonomski cijena i skupa i naravno ostaje problem ne možemo štediti na hrani jer zaista prosječna plaća upućuje da se na hranu ne baci. I dapače poruke Vlade su to su cijene u Europi, bit će i u Hrvatskoj. Ali da li ona poruka Vlade europske plaće su dva puta veće, dva i po puta veće od hrvatskih trebalo bi rasti sa plaćama. I vidite evidentno je da ako ocjenjujete da vam je energetika i problem proizvodnje hrane u svijetu jedan od uzroka koji će vam nametnuti rast cijena i da ne možete bitno utjecati na smanjenje toga ostaje pitanje da li smo mogli razmisliti kako trebaju rasti plaće? Kako trebaju rasti plaće? Vidite poruka da sada razgovaramo samo o neoporezivom dijelu plaće pokazuje da najmanje dobivaju radnici sa malom plaćom koji plaćaju porez od 15%. 15%. Najmanje dobivaju. 30 do 50, 60 kuna. Prema tome opet oni koji su ja bih rekao najmanje plaćeni dobivaju malo. Čak ako usporedimo sada da smo na prošloj sjednici podigli minimalnu plaću ispada da na 300 kuna minimalne plaće oni moraju još i platiti porez. Sad se pitamo što je sa ravnomjernosti punjenja proračuna? Što je sa pravednom socijalnom politikom da opteretimo one koji imaju, a ne koji nemaju? Mi opet danas raspravljamo o tome da će više dobiti onaj tko ima veću plaću. Više će dobiti sa ovim našim današnjim rješenjem. I opet se ne bavimo sa socijalno ugroženim stanovništvom. Sa onim dijelom građana Hrvatske koji svoje prosječne plaće da imaju dvostruko veće ne mogu osigurati za potrebnu košaricu. Da jedan i po prosječne plaće nije dovoljno za pokriće prosječne košarice jedne četveročlane obitelji. To su problemi s kojima se svi mi moramo baviti. I to je razlog da je SDP još u veljači išao sa prijedlogom ako ne možemo utjecati na energetiku, na troškove rasta hrane moramo razmišljati o rastu plaća. Ali ne rastu plaća samo zbog toga što definiramo novi neoporezivi dio. Rast plaća zato što moramo skinuti dio doprinosa koji su opterećenje za bruto plaće. Mi smo u veljači to predložili. Bili smo ismijani od predstavnika Vlade. A vidjet ćete da ćemo doći na to da bruto plaća ne smije rasti jer ako raste bruto plaća trčat ćemo počasni krug. Rast plaće, rast inflacije, rast plaće, rast inflacije i samo se vrtimo u krug. Prema tome mi moramo imati rast neto plaća bez da raste bruto plaća. Poslodavci su jasno poručili ne mogu podnijeti teret povećanja plaća. Hoćemo li govoriti o poslodavcima da ne mogu platiti doprinose, da ih je sve više u blokadi i da polako pada u opasnost i isplata plaće. Sve će vam se to događati. To je prisutno. Pogledajte broj neprekidnog porasta onih koji su u blokadi. I to zbog neplaćanja doprinosa. Znači to je problem. Gospodarstvo neće prihvatiti veću bruto plaću. Ali shvatite da radnik … /Govornik se ne razumije./ … više se svojom neto plaćom nije u stanju podmirivati svoje životne obveze. Znači mi moramo razmišljati o rasterećenju bruto plaće. Mi moramo otvoriti ponovo razgovore o doprinosima zdravstvu i pravednijoj raspodjeli. Mi ponovo velimo gospodo ne može radnik jedini plaćati za sustav zdravstva. Mi moramo naći nove izvore. Pred 15-tak dana iz Ministarstva razmišljanje opet ćemo početi oporezivati neobrađeno poljoprivredno zemljište. Treba i zgrade i imovinu u pretvorbi koja nije u funkciji oporezivati. Je, Ustavni sud je srušio ali što je on poručio? Ne slažemo se da to uđe u proračun bez namjene. Pa imamo rješenje, fali nam za zdravstvo. Idemo ponovo sa oporezivanjem kompletno imobilizirane imovine, imovine špekulanata koji žive dobro, čekaju, ne otvaraju radna mjesta, ne stavljaju imovinu u funkciju, propada poljoprivredno zemljište, oporezujmo za zdravstveni doprinos. Za doprinos. Zašto? Fali nam novca u zdravstvu, a rasteretimo plaće. Prema tome, tu se mi ne možemo složiti. Mi pokušavamo govoriti o kvalitetnim mjerama. Pa ne možemo reći da su plaće Republike Hrvatske uopće blizu prosječnih plaća Europe. Znači, imat ćemo i energetiku i hranu i ja bih rekao troškove života u Hrvatskoj na razini Europe, ali plaće upola manje. Ne, jednostavno ih moramo povećati. Kad govorimo o plaćama u Hrvatskoj govorimo o neto plaćama, jer je problem prevelikih doprinosa i to je tema o kojoj mi velimo moramo otvoriti raspravu. To je tema gdje bježimo od te rasprave. Mi smo pokušali otvoriti u veljači. Ovaj zakon koji govori samo o neoporezivom dijelu primjenjivat će se od slijedećeg idućeg mjeseca. Gospodo, nećemo riješiti problem. Opet će nas zaskočiti. Optimisti su oni koji misle da ćemo ostati na 6% inflacije, optimisti. Bit će veća. Ne možemo bez porasta plaća to riješiti, a ne smijemo imati porast bruto plaća. Evo, zato mi velimo nije pravovremeno, kasnimo i ovo rješenje bit će prekasno, nedovoljno, pokušajmo nešto promijeniti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajnici. Pravo je možemo reći slobodno i dužnost svake Vlade predložiti izmjene Zakona o porezu na dohodak kao i svih drugih zakona u kojima se određuje kome će više novaca, a kome manje novaca uzeti i staviti u državni proračun i kome će više, a kome manje novaca dati iz tog državnog proračuna. Pravo predlaganja je svakako i opozicije. To svoje pravo klub SDP-a je iskoristio na prošloj sjednici kad smo predložili izmjene istog zakona. Gospodin Kunst je dobro primijetio da sada ni jedan klub nije diskutirao tako da je rekao da neće prihvatiti ovaj zakon. Na žalost, kad smo mi predložili slični zakon, možda čak i bolji, sigurno bolji bilo je klubova koji to nisu prihvatili. To je bio naš pokušaj popravljanja standarda građana, naš doprinos, a posebno onog dijela građana s najnižim primanjima. Naš prijedlog izmjena davao je najviše građanima s najmanjim primanjima. Ovaj prijedlog najviše daje onima s najvećim primanjima kako u apsolutnim, tako i u relativnim iznosima. Za pisanje ovog zakona ne treba puno vremena. On ima svega dva članka. Zato sam mišljenja da to vrijeme koje je neutrošeno na pisanje jer je zakon nešto manji da se vrijeme moglo iskoristiti da se razmisli o bolje raspodjelu novca koji bi inače da se ne mijenja ovaj zakon išao u državni proračun, odnosno u proračun jedinica lokalne samouprave. Ali u tome se razlikujemo. U tome se razlikuju naši politički programi i u tome se razlikujemo i kad smo na vlasti i kad smo u oporbi. Što se promijenilo od 1.1.2005. prije više od 3 godine kad je stupio važeći zakon na snagu, odnosno kada je taj neoporeziv dio plaće bio, a i sad još uvijek je 1600 kuna. Za tadašnjih 1600 kuna moglo se kupiti više nego za 1800 kuna danas. To je vrlo jednostavno izračunati. Tri godine inflacija tri, četiri i kad se to sve skupa zbroji to se dođe na otprilike isti iznos. Ali sasvim sigurno ovih 1800 kuna vrijede manje danas nego 1500 kuna prije osam godina kada je predzadnji put izmijenjen izmijenjen osobni odbitak, neoporezivi dio plaće. Podsjećam, tada su i doprinosi smanjeni što je imalo izravan učinak i na visinu plaće. Ovakvim povećanjem neoporezivog dijela anulirala se inflacija. Nema tu riječi o pojačanoj socijalnoj osjetljivosti. Može se samo govoriti o nekakvom hladnom pogonu u Leru ili o redovnoj u navodne znakove socijalne osjetljivosti a ne o pojačanoj. Nisu u pravu one kolege koje se čudom čude zašto se pod ovom točkom dnevnog reda raspravlja o cijeni benzina, o cijeni struje, o cijeni prehrambenih proizvoda. Nisu u pravu oni koji tvrde da neke druge mjere Vlade olakšavaju situaciju onima s najmanjim prihodima. Želio bih se osvrnuti na navodi dogovor s HEP-om o subvenciji kućanstvima s najmanjom potrošnjom. To nije ujedno i subvencija najsiromašnijima jer ne troše uvijek najmanje oni koji su najsiromašniji. Konkretno iz kraja koji dolazim ispada da će država subvencionirati struju onima koji dođu u svoje kuće za odmor u dva do tri ljetna mjeseca, a koji jamačno ne spadaju u siromašnije dijelove društva. A neće onima koji su u svojoj kući cijele godine, koji se griju na struju i koji svakako spadaju u siromašnije dijelove društva. Posebno je nepravedna takva mjera obzirom na činjenicu da se kućanstva u Dalmaciji i na otocima griju mahom na struju i ona će još više biti pogođena ukoliko ostane takva mjera. Zbog toga je potrebno još jednom razmisliti na koji način zaštiti najsiromašnije od poskupljenja struje? Što se tiče poskupljenja benzina obzirom da smo čuli razne ideje kako, da da moramo biti siti, da moramo manje trošiti i tako dalje čudi me da se nitko nije sjetio da pozove građane da uvijek na benzinskoj kupe goriva za sto kuna jer onda oni ne bi osjetili poskupljenje. Uvijek je sto kuna. Činjenica je da je država drugi najveći profiter odnosno dobitnik od poskupljenja benzina i da se tu još uvijek ništa nije napravilo. Treći problem je poskupljenje hrane. Ja ću iskoristiti minutu vremena da upozorim na problem s kojim se susrećemo u malim mjestima na otocima a to je da se trgovine mješovitom robom a to su najčešće jedine trgovine u tim mjestima, malim mjestima zatvaraju zbog neprofitabilnosti i da stanovništvo koje je uglavnom starije životne dobi nema gdje u krugu desetak kilometara kupiti kruh i osnovne namirnice. Naravno da općine i gradovi nisu u mogućnosti financirati još i trgovinu ali mislim da bi županije u sklopu nekih drugih projekata to mogle. Potrošačka košarica na otocima zbog troškova prijevoza uvijek je nešto veća nego primjerice u Splitu. I ovim Prijedlogom zakona jedinice lokalne samouprave na otocima se izdvajaju ali još uvijek ne i građani. Mislim da bi se u nekim drugim izmjenama moglo izvršiti manju preraspodjelu pa jedan dio poreza koji ionako ostaje jedinicama lokalne samouprave na otocima ostaviti ljudima koji tamo žive. Dakle da se tu pronađe nekakvo rješenje. Vjerujem da je ta ideja svakako utemeljenija nego recimo ona o poskupljenju struje 54% što je bio prijedlog HEP-a. želio bih se osvrnuti na edukativan ispravak kako ga je zastupnik Čosić, njega nema a nema ni gospodina Vincelja nazvao, koji je upućen kolegi Vincelji o tome da naši građani ne troše kilovate nego kilovatsate. Cijenim taj doprinos povećanju razine znanja iz fizike kod naših zastupnika, ali dosta smo puta čuli izraz preraspodjele koje su teške 483 milijuna kuna. Kako se tu govori o težini, ne očekujem da netko drugi kaže da se težina mjeri u newtonima po fizikalnim pravilima, ali ne treba biti ni Newton ni Einstein da se zaključi da će ovaj zakon omogućiti povećanje plaće najsiromašnijima od tridesetak kuna i nema potrebe da se onda te mrvice još dodatno glorificiraju. Hvala.

kolegice i kolege zastupnici, predstavnici Vlade. Evo, što reći nakon ove rasprave osim da vrlo vjerojatno svi klubovi kao što je to već netko primijetio će podržati zakon koji doprinosi barem malom povećanju standardu hrvatskih građana pa tako će i klub SDP-a podržati ovaj zakon. Ono što sam htio upozoriti i što sam već u dijelu uvodnog izlaganja rekao da situacija u kojoj se naš građanin danas u Hrvatskoj nalazi nije lagana i da Vlada osim što, na neki način ubire poreze, što ima i proračun se dobro puno iz ovih poskupljenja cijene goriva, prehrambenih proizvoda ima obavezu na neki način i pomoći hrvatskim građanima. Tu što se tiče SDP-a i mi smo u početku ove godine anticipirali taj problem, predložili dva zakona koji, evo danas jedan je modificiran od strane predlagača Vlade Republike Hrvatske i na neki način mi ćemo i kroz daljnje aktivnosti i tijekom ove sjednice i narednih sjednica pokušati prijedlozima pomoći da se iznađu što bolja rješenja kako bi hrvatski građani kako bi hrvatski građani što manje osjetili taj inflatorni pritisak koji je na djelu ove godine. Neko od kolega je maloprije dobro spomenuo, mi smo na žalost danas u Hrvatskoj na razini 27% europske plaće, a cijene, potrošačke cijene koje se analiziraju su otprilike na 70%. To je jednostavno neizdrživo za hrvatske građane i mi moramo tu pomoći da se neke stvari na neki način promjene. Činjenica je da i sve europske zemlje imaju utjecaj svjetskih trendova, odnosno da se inflacija dešava ne samo u Hrvatskoj nego i u svim europskim zemljama i u cijelom svijetu, ali poruka i i sposobnost svake vlasti se vidi u tome kako se sa tim efektima nosimo. Ja mislim da mi tu dosta nismo pokazali, a nadam se da će se neke stvari promijeniti pa i donošenjem određenih mjera i prihvaćanjem određenih zakona da će se popraviti standard hrvatskih građana. S te strane, evo mi smo danas da i pokažete kao većina, mi smo prije tri mjeseca znači vrlo jedan sličan zakon dali u proceduru koji se danas prihvaća. Ali da skratimo vrijeme, mi smo dali još jedan amandman na na ovaj zakon koji je doduše jedan članak izmjena zakona da se jedna nepravda promjeni, a nadam se ćete to u petak prilikom glasanja prihvatiti jer je nepravedno da se ne prihvaća u porezni odbitak da prilikom plaćanja zdravstvenih usluga članova obitelji koje uzdržavate i da se još prihvate ovi naši prijedlozi što se tiče troškova poreznih za školovanje. Tako da, evo ga tu možda se može pokazati i dobra bolja sa pozicije vlasti da može konstruktivne prijedloge oporbe prihvatiti i uvrstiti u svoje zakone. Hvala lijepa. Hvala. I zaključno u ime predlagača, Zdravko Marić, državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Evo, meni je drago da je ovakvo konstruktivna, u nekim dijelovima možda malo manje konstruktivna rasprava sigurno pokazala da će, ako ne svi onda velika većina klubova podržati izmjene ova dva zakona. Ja bih se samo kratko osvrnuo na dijelove rasprave i rekao nekoliko samo opservacija sa strane Vlade. Dakle, vezano za ove izmjene i dopune zakona, prije o porezu na dohodak, a potom i o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Te sve izmjene jesu u skladu sa programom Vlade, apsolutno sve simulacije koje smo mi i radili, analize koje smo napravili zapravo pokazuju da smjer fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske ni u kojem slučaju neće biti niti ugrožen ni ovu godinu, a niti sljedeće. Isto tako, ja bih se osvrnuo samo na argumentaciju i raspravu vezanu za proračune jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave o tome koliko tko, ja bih rekao pod navodnicima "će izgubiti". Naše simulacije za ovu godinu pokazuju da niti jedna jedinica lokalne područne područne samouprave neće izgubiti u odnosu na ono što je prvotnim Prijedlogom proračuna za 2008. godinu planirano. Dapače, velika, zapravo sve će dobite, naravno ovisno o situaciji pojedinom od njih. Ti će porasti prihoda biti nešto veći, odnosno manji. U svakom slučaju isto tako bih se osvrnuo na Fond izravnanja. Dakle u svom uvodnom govoru sam isto tako rekao da država smanjuje udio u Fondu izravnanja za 21 na 17,5%, dakle za 3,5 postotna poena. Međutim, ukupna razina izdataka, odnosno ukupna razina sredstava u Fondu izravnanja za ovu godinu se neće promijeniti. Tako i u prijedlogu zakona piše da će se zapravo ta razlika sredstava maknuti iz ostalih prihoda državnog proračuna. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivati ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra u 9 i 30 sati nastavljamo sjednicu točkom dnevnog reda Prijedlog zakona o doprinosima s Konačnim prijedlogom zakona i nekoliko ovih financijskih, da tako kažem zakona u nastavku. Hvala lijepa i prijatno.